öðru en sjávarútvegi. Þriðjungur þingmanna var með mér á skýrslubeiðninni sem samþykkt var með öllum greiddum atkvæðum í þingsal. Ráðherrar hafa tíu vikur til að skila umbeðnum skýrslum.

Upplýsingarnar sem ég óskaði eftir byggjast á gögnum um útgerðarfélögin sjálf, dótturfélög þeirra, eignarhaldsfélög þeirra og dótturfélög eignarhaldsfélaga þeirra, hvort sem félögin eru skráð á Íslandi eða erlendis. Sterk fjárhagsstaða stærstu útgerðarfélaganna byggist á einkaleyfi þeirra til nýtingar á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar og skipar það þeim í sérflokk í íslensku atvinnulífi. Uppi eru vísbendingar um að fjárfestingar þessara félaga út fyrir greinina hafi aukist verulega. Slíkt getur hæglega leitt til verulegrar uppsöfnunar eigna og áhrifa á fárra hendur og dregið úr virkri samkeppni á mörkuðum.

Skýrslan, þegar hún kemur fyrir sjónir almennings, mun veita mikilvægar upplýsingar um raunveruleg áhrif aðila sem hafa ótímabundið einkaleyfi til nýtingar fiskveiðiauðlindarinnar, um áhrif þessara aðila á íslenskt atvinnulíf og íslenskt samfélag, aðila sem hafa ótímabundið einkaleyfi í boði ríkisstjórnarinnar. Spurt er: Af hverju er þessi töf á samantekt á upplýsingum sem flestar liggja fyrir eða eru opinberar? Er eitthvað að óttast? Er slæmt

Herra forseti. Þrátt fyrir afsökunarbeiðni Samherja, sem var löngu tímabær en er mjög óljós, þá halda áfram að birtast fréttir af framgöngu forsvarsmanna fyrirtækisins gagnvart lykilstofnunum samfélagsins. Samherji hefur gengið óvenjuhart fram gegn fjölmiðlafólki, krafist þess með bréfi að ráðherra gefi skýringar á ummælum sínum hér í ræðustóli Alþingis og í morgun kom fram að fyrirtækið hafi haldið áfram vegferð sinni gagnvart starfsfólki Seðlabanka Íslands og seðlabankastjóra. Ég endurtek það sem sagt var hér í gær: Alþingismenn skulda Samherja engar skýringar á ummælum sínum sem falla hér í ræðustól. En stóra málið er að við verðum með einhverjum hætti að geta tekist á við svona framgöngu sem samfélag. Við verðum að geta tryggt vernd fjölmiðlafólks betur gegn ágangi stórfyrirtækja og tryggt nægjanlegar fjárheimildir til lögreglu, saksóknara og annarra eftirlitsstofnana til að hefja rannsókn ef upp kemur grunur um refsivert athæfi. Kerfið okkar verður nefnilega að virka og löggjafinn, við hér á Alþingi, verður að veita starfsfólki grunnstofnana samfélagsins vernd fyrir svona ásókn, eins og seðlabankastjóri sagði sjálfur. Ég, og líklega fleiri, var að vona að afsökunarbeiðni Samherja mætti taka sem dæmi um einlægan vilja þessa mikilvæga fyrirtækis til sátta við samfélagið. En því miður virðist skorta auðmýkt gagnvart því að auðlindin sem fyrirtækið hefur fengið sinn arð af að nýta er í eigu þjóðarinnar allrar. Fyrirtæki sem nýta auðlind okkar verða líka að standa undir meiri kröfum en aðrir til samfélagslegrar ábyrgðar. Þau verða að vinna í sátt við samfélagið sem þau starfa í, fylgja lögum og reglum og ekki bara að greiða fullt gjald til eigandans fyrir nýtinguna heldur líka sýna eigandanum, sem er íslenskt samfélag, virðingu og auðmýkt.

Við Píratar höfum ítrekað talað um að við séum ekki tilbúin í samstarf við Sjálfstæðisflokkinn eða Miðflokk um völd. Við erum hins vegar alltaf til í samstarf um málefni. Ef fólk er tilbúið til þess að koma á málefnalegan hátt með rökstuðning fyrir góðum málum þá erum við alltaf tilbúin til að hlusta. En það er oft brugðist við því á mjög undarlegan hátt þegar við segjum að við viljum ekki fara í ríkisstjórnarsamstarf með

því að við eigum að beita málefnalegum rökstuðningi til þess að koma málum okkar á framfæri. Þar hefur það sýnt sig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki farið vel með völd. Öll einstök siðferðileg álitamál á undanförnum árum hafa verið á þeirra ábyrgð. Hvað málefnin varðar, þó að Miðflokkurinn segist vera með skynsemi og rökhyggju að vopni í sínum málflutningi, þá er einmitt ósamræmi þar miðað við það sem við heyrum baktjaldamegin og síðan þess sem heyrist í ræðustól þingsins,

Herra forseti. Það vantaði ekki lúðraþytinn um endurreisn heilbrigðiskerfisins þegar ríkisstjórnin tók við. Í því ljósi er í raun sjálfstætt rannsóknarefni hvernig biðlistar í kerfinu hafa lengst allt þetta kjörtímabil. Mig langar að nefna hér svar sem mér barst við fyrirspurn fyrr á árinu um stöðu átröskunarteymis Landspítalans. Þar koma nefnilega fram sláandi tölur. Samantekið kemur fram að átröskunarteymið er fjórðungi minna en það var fyrir upphaf kjörtímabilsins. Teymið hefur verið í húsnæðisvanda eftir að hafa flúið myglu fyrir þremur árum og fjöldi á biðlista hefur sjöfaldast á kjörtímabilinu og biðtíminn rýkur eðlilega upp á sama tíma,

Á þetta löngum tíma getur sjúklingur með ómeðhöndlaða átröskun komist á margfalt verri stað þannig að öll meðferð verður þyngri og erfiðari og viðkomandi kemst í lífshættulegt ástand. Þetta þýðir líka að sjúklingar og aðstandendur verða að troða marvaðann á þessum biðtíma. En hvernig gera þeir það? Jú, með því að greiða úr eigin vasa sálfræðiþjónustu. Þetta er spurning um líf og dauða þannig að við niðurskurð í heilbrigðiskerfinu hefur kostnaði verið velt yfir á sjúklinga. Síðustu vikur hafa bæst við fréttir af alvarlegri stöðu á BUGL. Ráðuneytið benti í svarinu á Landspítalann frekar en að leggja fram framtíðaráætlun en sem betur fer varð kúvending á þeirri afstöðu þegar fjölmiðlar fóru að ganga á ráðherrann og hún ætlaði að kalla eftir áætlun um úrbætur frá Landspítala. Herra forseti. Við erum að tala um litlar upphæðir. Rekstur teymisins kostaði 55 milljónir á síðasta ári. Í dag er alþjóðlegur baráttudagur gegn átröskunum og enn bíðum við frétta af áætlun um úrbætur í meðferð við átröskunum. Það hefði verið gráupplagt hjá ríkisstjórninni að nýta tækifærið í dag (Forseti hringir.) og sýna að henni standi ekki á sama um sjúklinga og aðstandendur.

það nauðsynlega atriði sem við verðum að ganga til strax að loknum kosningum til að tryggja að ráðstöfunartekjur almennings aukist og að fyrirtæki landsins hafi meiri peninga inni á rekstrarreikningum sínum til að efla sinn hag, styrkja starfsemina, ráða fleiri starfsmenn og borga þeim betri laun. Það er eins og eitthvert raunheimarof sé í gangi núna. Við fjöllum um hin ýmsu mál tengd fjárlögum á lokametrum þessa þings en á sama tíma virðist

Öll sú óráðsía sem blasir við okkur núna, þar sem ríkissjóður virðist aldrei hafa verið hanteraður með jafn óábyrgum hætti og nú er af þeim stjórnvöldum sem stýra — þeir reikningar munu allir koma til baka og við munum þurfa að borga þá. Í gær var rætt hér frumvarp um kjör alþingismanna.

Verið er að meðhöndla ríkissjóð með slíkum hætti að óforsvaranlegt er. Við munum sjá í ágúst og september endalausa runu ráðherra með þyrlupeningana sína þar sem hinum og þessum hópum er gefinn peningur í von um að það fjölgi atkvæðum. Teknar verða skóflustungur hægri, vinstri sem engin innstæða er fyrir.

að koma fram í skjóli embættis síns í uppákomum sem þessum síðustu sex vikurnar til að jafna þann aðstöðumun sem kann að verða á þingmönnum og ráðherrum þegar þar að kemur. Virðulegi forseti. Mig langar að tala um þjóðareign hinna fáu. Í þeirri umræðu sem nú á sér stað um ítök stórútgerðarinnar verða stjórnmálamenn að vera vakandi í því meginhlutverki sínu að verja almannahagsmuni. Í þessu samhengi verður að skoða það auðlindaákvæði sem Katrín Jakobsdóttir hefur nú lagt fram, og spyrja: Í þágu hverra er þetta ákvæði? Svar við þessari spurningu af hálfu VG kemur fram í dag í grein eftir þingflokksformann flokksins í Kjarnanum, þar sem fram kemur að vissulega sé mikilvægt að við séum með auðlindaákvæði en, eins og segir, með leyfi forseta, „án þess þó að miða algjörlega við þær helstu náttúruauðlindir sem við nýtum í dag“. Traust og tímalaust plagg verði þá niðurstaðan. Forseti. Niðurstaðan yrði vissulega traust og tímalaus fyrir stórútgerðina með auðlindaákvæði sem haggar í engu hagsmunum hennar. Niðurstaðan yrði því miður um leið óbreytt ástand fyrir almenning. Í frumvarpi forsætisráðherra er talað um þjóðareign en án þess þó að nefna að rétturinn til að nýta þessa þjóðareign eigi að vera tímabundinn og að fyrir þann rétt þurfi að greiða eðlilegt gjald. Til að gefa þessu orði þjóðareign raunverulega þýðingu þarf að tryggja að nýting á sameiginlegri auðlind sé gerð með tímabundnum samningum og það skiptir auðvitað líka máli að fram komi að greiða skuli eðlilegt gjald fyrir þessa nýtingu. Þannig verjum við hagsmuni almennings. Þetta er það atriði sem öllu máli skiptir í hinu pólitíska samhengi og svar ríkisstjórnarinnar liggur skýrt fyrir. Hér á nefnilega engu að breyta. Það er af ástæðu sem þessi tillaga er þögul um stærstu pólitísku álitaefnin. Sterkustu skilaboðin hér felast nefnilega í því sem ekki er sagt, í þögninni um þau atriði sem myndu tryggja hagsmuni almennings. Herra forseti. Þetta er tillaga um þjóðareign hinna fáu.

Stjórnvöld hafa gripið til fjölda aðgerða og mætt fólki og fyrirtækjum í erfiðum aðstæðum. Það hefur aldrei verið lagt meira fé í samgöngur eða nýsköpun, heilbrigðismál og aðra þætti meðfram því að vera að glíma við þessar erfiðu aðstæður. Það er oft mikill bölmóður í þessum ræðustól og það er með ólíkindum hvernig menn geta velt sér upp úr ólíklegustu hlutum til að reyna að draga andann í þjóðinni niður. En það tekst greinilega ekki og fólk er ánægt með hvernig til hefur tekist.

Herra forseti. Það lýsir ekki metnaðarleysi að vinna skipulega að kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Á innan við 20 árum gerist tvennt: Losun gróðurhúsalofttegunda minnkar um 55% eða meira í samfloti við önnur Evrópuríki samkvæmt Parísarsamningnum. Nú þegar eru skref næstu ára tekin samkvæmt fjármagnaðri aðgerðaáætlun

að breyttu breytanda því að á 20 árum verða skrefin mörg, fjölbreytileg og aðlöguð raunveruleikanum í samvinnu við samstarfslönd okkar. Meira að segja má búast við að erlend fyrirtæki bindi kolefni hér á landi í votlendi, skógrækt og við niðurdælingu og greiði fyrir. Allt tal um metnaðarleysi ríkisstjórnarinnar, skort á fyrirsjáanleika eða fé eru innihaldslitlar fullyrðingar og rökin auðvitað ekki á lausu. Ísland mun bæði standa við loftslagsmarkmið og auka umhverfisvernd ef Vinstri ef Vinstri græn ná að stýra þróuninni áfram í samvinnu við aðra flokka á Alþingi. Margir einblína á skyldu ríkisins og gagnrýna það fyrir lág framlög en sannleikurinn er sá að kostnaður við kolefnishlutleysi fellur á ríkið, sveitarfélög, atvinnufyrirtæki og almenning.

Ég hafði samband við Samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu sem segja frá reynslu sinni frá síðasta sumri þegar erfiðlega gekk að manna ferðaþjónustuna og að það sé að endurtaka sig. Vandinn er hins vegar miklu útbreiddari og alvarlegri en ferðaþjónustan átti von á.

Samkvæmt mínum heimildum hefur Vinnumálastofnun tekið 350 manns út af bótaskrá vegna svona mála síðustu daga. Það veldur fyrirtækjum tjóni að þurfa að þjálfa upp nýtt starfsfólk og þá nýtast ekki úrræðin sem boðið er upp á. Fyrirtækin fá ekki ráðningarstyrki með nýju fólki sem ekki er ráðið af atvinnuleysisskrá. Niðurstaðan er að ef sama ástand heldur áfram hamlar það viðspyrnu greinarinnar verulega með tilheyrandi auknum og óþörfum kostnaði ríkisins við atvinnuleysistryggingakerfið auk þess sem verðmætasköpun fer hægar af stað. Virðulegur forseti. Er þetta ástand laununum eða bótaupphæðunum um að kenna?

með aðkomu þingsins í fjáraukalögum, auk þess sem stefnumörkunin sem liggur að baki hefur verið uppfærð í þeim viðbrögðum sem við höfum samþykkt hér við faraldrinum og þeim búsifjum sem hann hefur valdið. Eitt af því sem við ræðum hins vegar sjaldnar hér í þingsal er framkvæmd fjárlaga. Það er mjög mikilvægur þáttur í að efla og bæta reikningsskil og aga í ríkisfjármálunum og markmiðið um leið með setningu þessara laga. Hver ráðherra ber, í samræmi við lögin, ábyrgð á virku eftirliti og ráðstöfun fjárheimilda, að þær séu innan þess ramma sem Alþingi ákveður og skal ráðherra upplýsa bæði ríkisstjórn og fjárlaganefnd Alþingis um fjárhagslega framvindu. Það skal gerast eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Fjárlaganefnd hefur nú verið upplýst um helstu niðurstöður fyrsta ársfjórðungs og má segja að í heildina feli útkoman í sér jákvæðar vísbendingar. Rekstrarafkoma er vissulega neikvæð eins og áætlað var, en tekjur eru heldur meiri en gjöld og í heildina eru gjöld innan fjárheimilda.

Frekari mynd fæst á þróun og framvindu mála í sex mánaða uppgjöri. Fjárlaganefnd skoðar alveg sérstaklega frávik einstakra málaflokka og hefur þegar kallað eftir frekari upplýsingum um hvað veldur og hvernig ráðherra ætlar að bregðast

Forseti. Við upphaf þessa kjörtímabils, í október 2017, birtist sláandi skýrsla greiningardeildar ríkislögreglustjóra um skipulagða glæpastarfsemi á Íslandi. Í henni fólst annars vegar alvarleg viðvörun þar sem bent var á að umfang slíkrar starfsemi hefði aukist til mikilla muna hér á landi og við ættum erfitt með að sporna við þeirri þróun. Hins vegar birtist í skýrslunni hálfgert neyðaróp lögreglunnar þar sem hún kallar eftir úrræðum til að takast á við þennan breytta veruleika og þennan vaxandi vanda, kallar eftir mannskap, tólum og tækjum, tækni, þekkingu, heimildum og fjárveitingum. Hver hafa viðbrögð ríkisstjórnarinnar og meiri hlutans hér á þingi verið? Nánast engin. Og aftur birtist skýrsla um umfang skipulagðrar glæpastarfsemi 2019, á miðju kjörtímabili. Það dugði ekki til að vekja þau viðbrögð sem nauðsynleg eru og verða við þeim ábendingum sem lögreglan hefur ítrekað sett fram.

Þess í stað leggur hún fram tvö ný þingmál sem ætlunin er að klára nú á þessu þingi, að því er virðist, sem eru til þess fallin að auðvelda þessum glæpahópum starfsemina hér. Það er annars vegar frumvarp um lögleiðingu fíkniefna að verulegu leyti og hins vegar frumvarp sem mun breyta hælisleitendakerfinu hér, nokkuð sem ítrekað er vikið að í þessum skýrslum, og gera okkur erfiðara að koma í veg fyrir misnotkun þess, á sama tíma og önnur Norðurlönd eru að fara í þveröfuga átt einmitt til að hindra

Herra forseti. Umræðan um fjárhagsvanda hjúkrunar- og dvalarheimila er hávær. Mörg þeirra virðast komin að gjaldþroti. Nokkur sveitarfélög hafa þegar kastað inn hvíta klútnum og segja: Við getum ekki meir, við viljum ekki meir. Einn milljarður á fjáraukalögum breytir engu, viðheldur óbreyttu ástandi og áframhaldandi óvissu. Þetta er skammgóður vermir. Því síður breytir það nokkru að lofað er í nýrri fjármálaáætlun fjármögnun á 263 nýjum hjúkrunarrýmum á næstu fjórum árum. Hugmyndafræðin er líka gjaldþrota. Ramakvein heyrast víða í heilbrigðiskerfinu, enn og aftur frá Landspítala; mannekla, plássleysi, fjárskortur og fagleg kreppa. Það stappar nærri neyðarástandi á mörgum sviðum í þjónustu við aldraða. Stjórnvöld hljóta að þurfa að kúvenda í stefnu sinni í öldrunarþjónustu, horfa á stóru myndina í nýju ljósi. Sú allt of einhliða sýn sem lýtur að stofnanarekstri gengur ekki upp og er tímaskekkja. Öðrum þjóðum er orðið það ljóst, en ekki Íslendingum.

ef við höldum sama striki. Það er ekki góður kostur fyrir aldraða sem í nútímanum sjá ekki fyrir sér vist á hefðbundnum langdvalarstofnunum sem boðlegan kost, og ekki góður kostur fyrir ríkiskassann, enda var nýkjörnum formanni Landssambands eldri borgara mikið niðri fyrir í Kastljóssviðtali í fyrrakvöld. Herra forseti. Umbreyting er stórt verkefni en hún er nauðsynleg, ekki dægurmál. Hún krefst þverpólitískrar samstöðu og langtímastefnumótunar um nýtt líf og nýja framtíð fyrir aldraða. Heilbrigðis- og velferðartækni, frábært fagfólk og annað sérþjálfað starfsfólk í þjónustunni skapar okkur ótal möguleika sem við höfum enn ekki nýtt okkur.

Herra forseti. Á lýðveldistímanum hafa Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur að mestu haldið um stjórnartaumana, yfirleitt saman, stundum hvor í sínu lagi. Sú samfélagsgerð sem við búum við í dag er á ábyrgð þeirra. Auðvitað eru í þeirri sögu bjartar hliðar en því miður eru þær líka ansi margar myrkar. Það vita það allir sem vilja vita að ítök þessara flokka í grunnkerfum samfélagsins eru mikil og í gegnum lýðveldissöguna hafa myndast sterk hagsmunatengsl á milli flokkanna og helstu hagsmunaaðila íslensks samfélags. Þú klappar mér, ég klappa þér. Það er engin tilviljun að þessir flokkar vilja helst engu hagga þegar kemur að sjávarútvegs- og landbúnaðarkerfunum. Það er ekki vegna þeirra ríku almannahagsmuna sem þeir verja. Nei, það er vegna sérhagsmuna flokkanna sjálfra og fyrirtækjanna sem þeir þjóna. Það er heldur ekki tilviljun að um leið og umræðan um krónuna og Evrópusambandið er opnuð þá fari þessir sömu flokkar á límingunum. Það er ekki vegna þeirra ríku almannahagsmuna sem felast í auknum gengisstöðugleika fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu. Nei, það er vegna þess að þeir sem telja sig tapa eru vörslumenn sérhagsmuna sem flokkarnir verja. Forseti. Samherjamálið hefur gefið almenningi innsýn í það hversu gegnsýrðir þessir flokkar eru af sérhagsmunagæslu. Ég vona að almenningur sé reiðubúinn að opna augun fyrir því og velji frekar stjórnmálaflokka sem hafa almannahagsmuni framar sérhagsmunum. Það er mikið í húfi fyrir framtíð lands og lýðs. Virðulegi forseti. Forsenda vaxtar á landsbyggðinni er byggðastefna, öflug fjarskipti og gott vegakerfi. Íslensk stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið til uppbyggingar og má fylgjast með framgangi þeirra á nýrri heimasíðu sem haldið er út af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. Vefurinn ber nafnið Vegvísir og er gagnvirkur upplýsingavefur þar sem hægt verður að fylgjast með fjármögnun, framvindu og árangri um 500 verkefna og stöðu 60 árangursmælikvarða. Það verður því hægt að fylgjast með fleiru á netinu en eldgosinu, sem ég veit að margir landsmenn sitja spenntir yfir þessa dagana. Á nýja vefnum verður hægt að skoða allar áætlanir í einu, einstaka áætlun eða tiltekinn hluta af áætlun. Sem dæmi er hægt að skoða allar aðgerðir byggðaáætlanir á landsvísu eða einungis aðgerðir byggðaáætlunar á Vestfjörðum og tiltekna tegund aðgerða byggðaáætlunar eða t.d. styrki til verslana og/eða fjarheilbrigðisþjónustu. En talandi um Vestfirði. Þegar ég kom inn á þennan vef sá ég, og hef orðið vör við það á mínum ferðum um Vestfirði, hvílík bylting er að verða í samgöngumálum og bættu vegakerfi þar.

Þessar framkvæmdir eru brotabrot af þeim markmiðum sem finna má á vefnum. Ég hvet alla sem áhugasamir eru um byggðaáætlun og samgöngu- og fjarskiptaáætlun að kíkja inn á Vegvísi og sjá hvernig framtíðin blasir við fyrir atvinnutækifæri og uppbyggingu atvinnuvega um allt land, það er með samgöngum og fjarskiptamálum.

Hvers vegna hefur ríkisstjórn eftir ríkisstjórn undanfarna áratugi byggt upp svona arfavitlaust kerfi og viðhaldið því? Það er þrátt fyrir endurtekin loforð fyrir kosningar um að breyta þessari grófu eignaupptöku.

Vont er þeirra ranglæti en verra er svokallað réttlæti sem kemur bara fram rétt fyrir kosningar, innantóm loforð um að nú sé þeirra tími kominn og þeirra réttlæti nú loksins komið, en eftir kosningar fer það allt á sömu leið, auðurinn streymir beint í vasa auðmanna.

áttaði sig á því að Jón Þór Ólafsson var að leggja fram breytingartillögu sem formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Ég hvet fólk til að taka hvet fólk til að taka niður vagnhestaskjólin og átta sig á því að hér er bara breytingartillaga sem nefndin hefði flutt í heild sinni ef við værum ekki í 3. umr., og gá hvort við særum hér fram síðasta græna ljósið.

Við í minni hlutanum styðjum framlengingu nauðsynlegra úrræða sem hér er verið að fjalla um. En í þeirri atkvæðagreiðslu sem nú fer fram er einnig lagt til að við mætum vanda námsmanna á Íslandi og leyfum þeim að njóta þeirra réttinda sem þau hafa jú tekið þátt í að greiða í, þ.e. í Atvinnuleysistryggingasjóð, þannig að þau geti líka fengið þetta skjól sem við veitum öðrum atvinnuleitendum hér á landi, þó til bráðabirgða. Bráðabirgðatillagan sem við leggjum fram lýtur eingöngu að sumrinu núna, sumrinu 2021, í námshléi. Legg ég til að allir þingmenn íhugi hvort þeir treysti sér ekki til þess að styðja við námsmenn og fjölskyldur þeirra á þessum flóknu tímum eins og við aðra.

hvort himinn og jörð og íslenskt hagkerfi fari nokkuð á hvolf þótt þessa réttlætis sé gætt. Þetta er tímabundið úrræði sem gefur kærkomið tækifæri til að láta reyna á hvort við meinum það ekki þegar við segjum að við viljum að unga fólkið okkar leiti sér menntunar og við gerum þeim kleift að leita sér menntunar. Þetta eru litlir fjármunir og lítið skref sem skiptir þennan hóp miklu máli, og mögulega eitthvert þeirra öllu máli. Forseti. Ég tek undir með þeim sem töluðu á undan mér og er með á þessari breytingartillögu minni hlutans sem snýr að því að tryggja að námsmenn fái atvinnuleysisbætur. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál.

þessar aðgerðir, framlengingar á þessum aðgerðum. En á sama tíma finnst mér mikilvægt að fram komi að ég bað í nefndinni um að fá upplýsingar frá ráðuneytinu um árangur þessara aðgerða áður en við færum að framlengja þær,

eða hvort þessar upplýsingar liggi ekki fyrir, ég veit það ekki. Ég vona svo innilega að þær liggi fyrir en ég hef ekki séð árangurinn. Og það er ofboðslega erfitt að meta svona aðgerðir ef við höfum ekki aðgang að upplýsingum sem sýna okkur að þær beri árangur. Það er gríðarlega mikilvægt að við náum utan um námsmenn líka og það er óþolandi að svarið sé bara: Tölvan segir nei,

þá hefur ríkisstjórnin unnið að því að skapa störf fyrir námsmenn. Við teljum það vera betri leið til að mæta námsmönnum. Á síðasta sumri gengu ekki út um 500 störf sem stóðu til boða fyrir námsmenn. Núna lítur sumarið mjög vel út að þeirra sögn. Ríkisvaldið hefur líka skapað mörg sumarstörf fyrir námsmenn í sumar. Mikil ánægja er með það hjá námsmönnum hve mörg störf eru í boði, fyrir utan það að atvinnulífið er að fara af

en þau störf sem urðu eftir í auglýsingum í fyrra voru mjög mörg sérhæfð störf þar sem var verið að leita að einstaklingum sem voru byrjaðir í einhverju sérstöku námi og þau gengu ekki út. Það er jú verið að fjölga störfum almennt en við höfum samt ákveðið að hafa ákveðið kerfi til þess að grípa þá sem eru atvinnuleitendur og komast ekki í umrædd störf. Það geta verið margvíslegar ástæður fyrir því. Nú hef ég haft af því spurnir að fyrir fjárlaganefnd í morgun hafi komið fulltrúar Vinnumálastofnunar sem sögðu að það væri nánast óþekkt að fólk neitaði störfum, þrátt fyrir gífuryrði hér í þingsal um annað. Þetta er sáralítill hópur sem gerir það og það kunna að vera fyrir því réttmætar ástæður, þannig að ég held að við ættum aðeins að spara skammirnar (Forseti hringir.) gagnvart atvinnuleitendum og reyna frekar að styðja við alla hópa en ekki bara suma.

Það er bara alls ekki það sem stendur í umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands við þetta mál, sem er bara tveggja vikna gömul. Þar áréttar Stúdentaráð kröfu sína um að námsmenn njóti trygginga Atvinnuleysistryggingasjóðs. Þar er ekki talað um að þau hafi engar áhyggjur, þvert á móti. En ef framsögumaður nefndarinnar í málinu, framsögumaður stjórnarflokkanna í málinu, túlkar þetta sem svo að það líti allt vel út fyrir námsmenn, sömu námsmenn og kom í ljós í Eurostudent-könnuninni

að vera inni í því kerfi. Það hefur verið í umræðu milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda að námsmenn eigi ekki heima þar. En það hafa líka verið fréttir af því, og námsmenn sem ég hef hlustað á hafa komið í fréttir

hreinasta í þessu væri annaðhvort, ef menn ætla að vera hreinir og beinir með þetta, að hætta að taka þennan skatt af námsmönnum og hætta að taka þennan skatt af eldri borgurum, eða þá að veita þeim þau fullu réttindi sem þessi skattur á að veita þeim. Annars sé ég ekki hvernig þetta stenst stjórnarskrá.

Hér er um sjálfsagt réttlætismál að ræða sem varðar jafnræði sitjandi þingmanna sem eru í framboði og annarra frambjóðenda. En ég tel hins vegar að þetta varði jafnræði fleiri aðila vegna þess að nú geta ráðherrar þeyst um landið þvert og endilangt á bílum og með ráðherrabílstjóra sína. Ég tel að nefndin þurfi að skoða þetta örlítið betur á milli umræðna og fer því fram á að málið verði tekið aftur fyrir í nefnd milli umræðna.

Herra forseti. Ég tek heils hugar undir orð hv. þingmanns og flokksbróður míns, Guðmundar Andra Thorssonar, um mikilvægi þess að þetta mál sé skoðað í víðara samhengi með tilliti til lýðræðis. Þó að það sé gott gott og rétt að verið sé að takmarka þann kostnað sem þingmenn geta fært inn sem starfskostnað þegar þeir þeysast um í kosningabaráttu, þá er ekki hægt annað en að horfa á þann mikla lýðræðishalla sem skapast þegar 11 ráðherrar geta notað digra sjóði ríkisins í kosningabaráttu fyrir þrjá stjórnarflokka. Ég held að það væri gott að spyrja samtök eins og Öldu – félag um sjálfbærni og lýðræði, sem er eini aðilinn sem skilar inn umsögn í þessu máli, út í lýðræðishallann sem þarna er og hvernig hægt er að bregðast við honum. Af því að ég tel að það sé alvarlegt þegar við lyftum svo mjög undir stjórnarflokka

Þetta er dapurlegur málflutningur. Hér er verið að reyna að sá tortryggni þvert á staðreyndir málsins. Ég skil ekki hvað hv. þingmanni gengur til. Getum við ekki glaðst yfir þessu þarfa umbótamáli sem er að jafnstilla frambjóðendur framboða sem ekki eru með frambjóðendur, sem ekki eiga sæti á þingi, við hina í kosningabaráttunni? Grundvallarlögin sem ganga frá þessu máli eru hér til afgreiðslu, lögin um þingfararkaup og þingfararkostnað. Það er búið að ganga frá þessu máli þannig að lögum að það er embættisskylda fjármálaráðherra að aðlaga reglur fyrir ráðherrnna hvað þingmannshluta starfa þeirra snertir, því sem Alþingi setur í lög. Til viðbótar höfum við bréf viðkomandi ráðuneyta um að það verði gert, að sjálfsögðu, en við hefðum ekkert þurft að skrifa það bréf. Það liggur þannig að lögum að fjármálaráðherra, sem er ábyrgur fyrir þessum reglum, á að aðlaga þær að og samræma þær því sem Alþingi ákveður. Hér er verið að ákveða hvernig þetta verður í aðdraganda kosninganna í haust og þyrfti engin bréf. Mér finnst miður að menn skuli vera að reyna að búa til úr þessu eitthvert mál sem alls ekki er til. Lögin afgreiða þetta.

regluverkið í kringum þingfararkaup og þingfararkostnað. Það er flókið, það er ógagnsætt og það eru þættir í þessu regluverki sem bjóða alla vega upp á ásýnd sjálftöku, svo ekki sé fastar að orði kveðið.

öll okkur sem sitjum hér í þessum sal, ekki bara þau sem eru löggjafa megin, heldur líka þau sem eru framkvæmdarvalds megin í salnum.

Við höfum alveg séð ráðherra, meira að segja á þessu kjörtímabili, ferðast um á tiltölulega flóknari og dýrari farartækjum en bara á hestum og bílum. Ég ætla ekkert að fara að vísa í þær fréttir, en það er bara full ástæða til að hnykkja á þessu. Vissulega eru þessar breytingar góðar þess að þær eru til jafnræðis gagnvart þeim þingflokkum sem eiga ekki sæti í einstökum kjördæmum eða nýjum framboðum. Þannig að hér hefur bara komið fram stuðningur við það sjónarmið. En það er ekkert að því þó að þingið árétti, hnykki á í nefndaráliti eða annars staðar, að það sama skuli gilda um ráðherra.

teknir alveg sérstaklega út, þeir þingmenn sem ekki eru ráðherrar, en ráðherrar skildir út undan. Að kalla þetta dapurlegan málflutning, það er bara ekki rétt. Það er alger tvískinnungur að leggja þetta svona fram. Auðvitað eiga ráðherrar að vera settir undir sömu sök og þingmenn í þessu. Það er engin leið Það er engin leið út úr þessu, að samþykkja þetta mál, nema tekin verði ákvörðun um að leggja hreinlega ráðherrabílunum, leggja þeim í þessar sex vikur. Miðflokkurinn hefur barist gegn þessu máli alveg frá upphafi og benti á þennan tvískinnung. Við munum ekki geta samþykkt þetta mál óbreytt. Ráðherrarnir verða að vera með í þessu.

Þegar hæstv. forseti segir að það verði gerðar ráðstafanir síðar þannig að þingmannahlutinn í starfi ráðherra muni ekki nýtast þeim til að ferðast um, hvernig í ósköpunum á að framkvæma það? Hvar endar þingmannahlutinn í starfi ráðherra og ráðherrahlutinn byrjar? Þetta er auðvitað algerlega óframkvæmanlegt. Á sem sagt að banna það að ráðherrar verði keyrðir í atkvæðagreiðslur á þinginu? Og svo er auðvitað algengt, eins og menn þekkja, að menn ferðist saman á bílum. Verður ráðherrum bannað í kosningabaráttu að taka farþega, taka með sér þingmenn sem eru í framboði, en mega samt engu að síður fara um allt land ef þeir geta búið til tilefni sem tengist ráðherrastarfinu, sem eru nánast allar ferðir sem hvort eð er væru farnar? Þetta er algerlega fráleitur frágangur á þessu máli og til þess ætlað að kasta ryki í augun á þingmönnum.

Verkaskiptingin milli Alþingis og Stjórnarráðsins er á hreinu og hún er lögbundin báðum megin. Alþingi setur lög um þingfararkaup og þingfararkostnað og þar er m.a. fjallað um ferðakostnað, reglur fyrir þingmenn. Stjórnarráðinu ber að útfæra sambærilegar reglur gagnvart ráðherrum vegna þess að þeir ferðast ýmist í hreinum embættiserindum eða eru þingmenn og frambjóðendur í aðdraganda kosninga. Ég vil upplýsa að það er þegar búið að setja í farveg í forsætisnefnd að endurskoða lög um þingfararkaup og þingfararkostnað í heild og skrifstofu er falin ágætisundirbúningsvinna. En hafi menn af þessu miklar áhyggjur þá situr hér í salnum hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Má ég biðja hann um að vera svo góðan að koma hingað upp og svara því: Mun hann tafarlaust samræma reglur um ferðakostnað ráðherra þessum lögum þegar þau verða komin?

bara mjög ólíkt milli okkar hér í þinginu hversu oft við höfum verið í hlutverki refsins. En þau þekkja það auðvitað sem hafa verið þar. Hér er ekkert um annað að ræða, og umræðan og umræðan hefur snúist um það alla vega hjá flestum þingmönnum, en að þingið vill að þetta komi fram, hugsanlega í nefndaráliti eða annars staðar, og að hnykkt sé á þessu. Það er svo bara ráðherranna að hnýta þá hnúta. Um annað er ekki að ræða. Það er bara sjálfsagt mál að gera það þannig að við og fjölmiðlar og almenningur getum þá fylgst með því með hvaða hætti þessu verður framfylgt fram að kosningum. En ég fagna þessu frumvarpi vegna þess að hér er jafnræðisskref stigið.

starfskostnaðarreglurnar verða samræmdar eins og lofað hefur verið. Það er ekki í einhverjum þykjstuskap sem það erindi er sent hér þinginu og tekið fram að að menn fylgist með því sem gerist á þinginu. Það er síðan annað mál að hér er þingið að reyna að fara inn á brautir sem getur verið mjög vandasamt að þræða. Ég segi bara sem ráðherra í kosningabaráttu: Hann stendur auðvitað frammi fyrir fólki sem ráðherra í sínum málaflokki.

að hafa fríðindi til að ferðast um á kostnað ríkisins vegna þess að þeir þurfa að hitta kjósendur og standa reikningsskil sem ráðherrar. (Gripið fram í.) En þurfa ekki þingmenn að hitta kjósendur og standa reikningsskil sem þingmenn? Í þessu birtist það viðhorf sem verið hefur ríkjandi hjá þessari ríkisstjórn allt þetta kjörtímabil gagnvart Alþingi, ríkisstjórn sem samþykkti stjórnarsáttmála sem var sérstaklega kallaður stjórnarsáttmáli um eflingu Alþingis.

Mér finnst það rosalega auðvelt. Ef það er einhver vafi á því, einhver möguleiki á að ferð sé í rauninni ekki bókstaflega vegna starfanna sem ráðherra eða þingmaður sinnir, þá er það hitt; vafinn á að falla þeim megin, sérstaklega í kringum kosningar.

Þessi umræða eða atkvæðaskýring er farin að hafa svolítið skemmtanagildi. Það rifjaðist upp fyrir mér, þegar við vorum að byrja að tala um hálendisþjóðgarð í vetur,

þetta er mjög tvíbent mál, að taka þetta skref svona án þess að það sé skýrt hvert framhaldið verður.

Ég verð að rifja upp í þessu samhengi að þó að ráðherra og ráðuneyti lofi einhverju er ekki endilega víst að það takist. Ég vísa til nýlegs máls sem vísað var til fjármálaráðuneytisins við þinglok í fyrra gegn loforði um að það kæmi frá ríkisstjórn fyrir jól

Það gengur ekki að ráðuneyti séu oft mjög lengi að skila inn svörum með fyrirspurnum og oft í engu samræmi við umfang svaranna.

kallaði ekki á nema 12 vinnustundir uppi í ráðuneyti. Þannig að þarna þarf að ná einhverju samtali á milli Alþingis og ráðuneytanna varðandi það hvernig við getum útbúið þessa fresti þannig að fyrirspurnir fari að skila sér á réttum tíma hingað í hús.

ég hef haft og hef enn áhyggjur af því hversu seint ráðherrar svara fyrirspurnum. Sumir þeirra hafa reyndar gengið í berhögg við lög um ráðherraábyrgð og þingsköp í viðleitni sinni að halda upplýsingum frá þinginu og hefur tekið allt upp í tvö og hálft ár að særa svör út úr sumum þeirra.

og verður örugglega til þess að reyna að bæta úr hér. Ég hefði viljað setja einhvers konar viðurlög eða eitthvað slíkt, en því miður er það ekki hægt, ekki nema Landsdómur, sem ég mæli ekki með.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar vegna þessa frumvarps sem felur í sér breytingu á almennum hegningarlögum.

sem varðar refsinæmi mansals, í þeim tilgangi að bæta enn frekar vernd þolenda mansals og auðvelda um leið málsókn á hendur þeim sem gerst hafa brotlegir. máli má segja að gestir nefndarinnar voru jákvæðir gagnvart frumvarpinu eins og það liggur fyrir og var samhljómur um að auka réttarvernd þeirra sem verða fyrir mansali. Eins kom fram að þessi lagabreyting gæti verið mikilvægur liður í því að efla viðbrögð af hálfu réttarvörslukerfisins gagnvart afbrotum af þessu tagi.

að stjórnvöld hafi með þeirri stefnumörkun komið með heildstæða stefnu á þessu sviði. Sumt er tímasett í þeirri áætlun og annað ekki.

Í nefndarálitinu er fjallað nokkuð um stöðu þolenda mansals og réttarstöðu þeirra sem eru í raun fórnarlömbin í þessu.

verknaðarlýsingar og orðalag ákvæðisins hvað það varðar, meira en gert er í frumvarpinu, og vísar m.a. til þess að refsiheimildir, eins og hér er um að ræða, þurfi að vera skýrar og ástæða til að taka það fram að með óskýrum refsiheimildum sé hugsanlega verið að draga úr gildi þeirra ákvæða sem um er að ræða. ræða. Ef gengið er of langt í að rýmka þetta eða víkka það út getur heimildin orðið of óskýr og þar með verður erfiðara að beita henni, þannig að breytingar í þá átt geta hugsanlega unnið gegn markmiði sínu. telur alla vega að þetta sé í góðum farvegi eins og frumvarpið liggur fyrir og fjallar líka um aðra hugtakanotkun í þessu sambandi en telur ekki tilefni til breytinga á frumvarpinu að því leyti. Undir nefndarálit í þessu máli rita auk þess sem hér stendur Páll Magnússon, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir

Hæstv. forseti. Nefndin fjallaði ekki sérstaklega um fjármál í þessu sambandi og tilgangur frumvarpsins er að rýmka lagaheimildir.

lagalegu breytingar sem felast í frumvarpinu. En hv. þingmaður þyrfti að taka þann þátt sem varðar fjármögnunina upp á öðrum vettvangi eða af öðru tilefni. Það segi ég ekki af því að ég sé að gera lítið úr athugasemdum hans heldur vegna þess að við vorum í þessu starfi að einbeita okkur að ákvæðum hegningarlaganna og hvernig þeim væri beitt.

Ég spurði ekki sérstaklega um fjárheimildir heldur var að vísa í þær sem ástæðu fyrir því að uppi væri vandi vegna þessara mála sem hefði verið kallað eftir fjármagni í til þess að vinna betur á.

hvort það hafi áhrif á fjárheimildir, og ef ekki hvort þetta geri hlutina skilvirkari á einhvern hátt. Það hefur kannski jákvæð áhrif á fjárheimildir og þess háttar.

Í umræðum nefndarinnar og í athugasemdum umsagnaraðila var ekki vikið sérstaklega að þeim þáttum sem hann fjallar um. Hins vegar kom fram af hálfu mjög margra sem starfa á þessu sviði að vegna þess að lagaheimildin og refsiheimildin hafi ekki verið nægilega skýr þá hafi ekki verið hægt að beita tækjum réttarvörslukerfisins nægilega vel til að vinna á þeim vanda.

við þyrftum að leggjast í sérstaka skoðun á því. Sú skoðun fór ekki fram af hálfu nefndarinnar og var ekki um hana getið í þeim gestakomum sem fylgdu málinu.

réttarvörslu og refsivörslukerfisins, lögreglu, saksóknara og annarra sem fást við þessi mál, þá telja þeir sig fá með þessum hætti betri lagaheimild til að bregðast við brotum á þessu sviði.

áhugaverðar og hafa verið teknar til umræðu í nefndinni í tengslum við stöðu lögreglunnar og stöðu baráttunnar gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Við vorum hins vegar með tilteknar breytingar á almennum hegningarlögum og nefndin tekur afstöðu til þeirra í þeirri umfjöllun sem felst í nefndaráliti. En jafnvel þó að við séum ekki með almennar hugleiðingar um stöðu alls konar tengdra mála í nefndarálitinu felur það ekki í sér að nefndin Við erum hins vegar að fást við afmarkaðar lagabreytingar, afmarkaðar breytingar á almennum hegningarlögum og tökum afstöðu til þeirra. Nefndin gerir það með því að taka undir þetta frumvarp ráðherra. Þær tillögur sem felast í frumvarpinu fengu stuðning allra þeirra sem vinna að þessum málum og það kemur líka fram í nefndarálitinu að því var almennt vel tekið. Við vorum að velta þessu fyrir okkur út frá því sem í frumvarpinu sjálfu stendur. Við hefðum auðvitað getað skrifað langa ritgerð um allt mögulegt sem okkur finnst að geti tengst þessu máli en við vorum bara að taka afstöðu til tiltekinna tillagna í tilteknu frumvarpi. Þó að við minnumst ekki á fjármögnun lögreglu eða möguleika lögreglu til að berjast við skipulagða glæpastarfsemi í almennum skilningi þá felur það ekki með neinum hætti í sér að ekki sé þörf á að gera betur á því sviði.

fyrir nefndina — og ég tala um nefndina í heild, að sjálfsögðu, og ætla ekki að gera henni upp neinar skrýtnar hugmyndir í því efni — að árétta mikilvægi þess í nefndaráliti að lögregla og þeir sem eru að berjast gegn mansali hafi til þess tækjabúnað, heimildir, fjármagn og þess háttar. Þetta er vitanlega eitt af okkar erfiðustu og stærstu málum í dag. Þegar við erum að fást við

Sú barátta er mikilvæg og þarf að halda áfram. Það þarf að sinna henni með margvíslegum hætti. Partur af því máli, af þeim aðgerðum sem við erum að grípa til til að vinna gegn skipulagðri glæpastarfsemi, felst í þessu frumvarpi þannig að þessi afmarkaði þáttur geti fengið greiðari meðferð og betri málsmeðferð í réttarvörslukerfinu í þeim tilgangi að hægt verði að koma lögum yfir þá sem brjóta af sér á þessu sviði.

Herra forseti. Þetta mál er vissulega til bóta og löngu tímabært að tekið sé á þeim alvarlega glæp sem mansal er. Hins vegar eru þessar aðgerðir mjög takmarkaðar og ef þeim er ekki framfylgt sem hluta af einhverri heildaráætlun í því að takast á við þessa alvarlegu brotastarfsemi þá er ekkert víst að þetta muni breyta miklu.

heldur gildir þar til annað verður lagt fram. Þannig eru aðgerðir almennt ekki tímasettar en þó séu tilteknar aðgerðir tímasettar. Meiri hlutinn leggur áherslu á það sem kemur fram í stefnuskjalinu að ætlast sé til að unnið verði að öllum aðgerðunum á skilvirkan hátt og þær sæti reglubundinni endurskoðun í umbótaskyni.“ Gott og vel, þetta er ágætisathugasemd en hún einmitt dregur það fram hversu takmörkuð aðgerð þetta í rauninni er. Maður veltir því fyrir sér eftir nánast heilt kjörtímabil hvers vegna ekki er brugðist við á meira afgerandi hátt með aðferðum sem duga, því að strax við upphaf þessa kjörtímabils, í október 2017, birtist skýrsla frá greiningardeild ríkislögreglustjóra þar sem ítarlega er farið yfir vaxandi umfang skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi og heill kafli helgaður mansali. Kaflinn ber yfirskriftina „Smygl á fólki/Mansal“. Greiningardeildin lét sér ekki nægja að skýra umfang vandans og þá hættu sem blasir við og blasti við þegar við upphaf kjörtímabilsins, að þetta væri vandi sem færi vaxandi, heldur lagði lögreglan líka áherslu á að hún þyrfti að fá ný úrræði, fjármagn auðvitað, mannskap, þekkingu og tækni til að takast á við þennan vanda. Til að setja þetta aðeins í samhengi við þær aðvaranir sem birtust í skýrslunni og hvers vegna þetta mál leysir ekki vandann og er varla til þess fallið að hafa mjög veruleg áhrif á umfang

annaðhvort á hluta ferðar eða ferðina alla. Samkvæmt skýrslu Evrópulögreglunnar frá árinu 2015 um viðskiptamódel þeirra sem stunda mansal og smygl á fólki var hagnaður slíkra viðskipta á heimsvísu árið 2015 metinn á um 39,4 milljarða evra

Á þeim tveimur árum sem liðin eru frá því mati hafa aðstæður í Evrópu breyst til hins verra meðal annars vegna hins mikla fjölda flóttamanna sem Evrópa hefur tekið á móti og er nú svo komið að mati Evrópulögreglunnar að um 65% þeirra skipulögðu glæpahópa sem leggja stund á fíkniefnaviðskipti eru samhliða virkir á öðrum sviðum glæpa svo sem í viðskiptum með falsaða vöru, mansali og smygli á flóttafólki.“ Við höfum ekki farið varhluta af þessari þróun á Íslandi. Árið 2019 birti greiningardeildin aðra skýrslu og þá hafði þessi þróun haldið áfram að færast í verra horf, það þarf að greina eðli vandans til að geta tekið á honum af skynsemi. Svo segir hér áfram í skýrslunni: „Grunur leikur á að erlendir smyglhringir hafi Ísland sem áfangastað. Þeir sem stunda smygl á fólki eru fljótir að laga starfsemi sína að aðstæðum hverju sinni. Öryggi flóttamanna er oft á tíðum fórnað fyrir aukinn hagnað og til að minnka hættuna á uppljóstrun. Í hluta tilfella sem upp hafa komið í Evrópu er vitað til þess að flóttafólk hafi verið þvingað til afbrota eða í „svarta atvinnustarfsemi“ til þess að borga skuld sína við smyglarana.

Lögregla telur að Ísland sé áfangastaður fyrir mansal og horfir einkum til vinnumansals innan byggingariðnaðar, veitingareksturs og ferðaþjónustu. Fáar kærur berast í þessum málaflokki og er það í samræmi við eðli brotanna en hefur lítið forspárgildi fyrir umfang starfseminnar. Reynsla erlendis frá sýnir að fátítt er að fórnarlömb leiti til lögreglu. Byggir mat lögreglu því að mestu á upplýsingum og ábendingum en ekki kærum.“ Í þessu liggur m.a. vandinn, herra forseti, og vekur upp spurningar um að hversu miklu gagni þetta annars ágæta mál kemur ef ekki er litið á heildarmyndina og ráðist í heildaraðgerðir. Það vekur auðvitað sérstaka undrun að íslensk stjórnvöld skuli nú ætla að ráðast í breytingar á hælisleitendakerfinu sem eru til þess fallnar að gera glæpahópum auðveldara fyrir að misnota það, á sama tíma og önnur Norðurlönd, ekki hvað síst dönsk stjórnvöld undir forystu danskra jafnaðarmanna, eru að fara í þveröfuga átt, sérstaklega með þeim rökum að Danmörk vilji ekki vera áfangastaður fyrir smygl á fólki og því skuli öllum beint í hina öruggu lögformlegu leið,

sömu þjónustu og fjárframlög og kvótaflóttamönnum er í raun verið að hvetja til þess að menn fari í hættuför á vegum glæpagengja sem verða svo að sjálfsögðu, eins og fram kom hér, mjög meðvituð um hvaða reglur eru í gildi og vísir til þess að innheimta af fólkinu þær greiðslur sem veittar eru fyrir í mörgum tilvikum, en eins og sagði hér að framan þá kemur meiri hluti meiri hluti þeirra sem koma sem hælisleitendur til Evrópu á vegum þessara smyglara. Í skýrslunni segir enn fremur, með leyfi forseta: „Ólöglegir fólksflutningar og smygl á fólki eru liður í umsvifum skipulagðra glæpasamtaka. Mafíur sem starfa yfir landamæri og hafa komið sér fyrir í mörgum ríkjum Evrópu eru umsvifamiklar á þessu sviði. Lögregla“ — og hér er átt við íslenska lögreglu — „hefur vitneskju um að erlendir ríkisborgarar hafi verið fluttir til landsins með skipulögðum hætti.

Umfang ólöglegra fólksflutninga og smygls á fólki telst þó óþekkt. Aukin frumkvæðislöggæsla er til þess fallin að bregða ljósi á þann fjölda einstaklinga sem smyglað er til landsins ár Lögreglan hefur ekki fengið tækifæri til að ráðast í þessa frumkvæðislöggæslu nú fjórum árum seinna og því er umfangið enn óþekkt. Næst segir: „Þekkt er á Norðurlöndum og víðar í Evrópu að glæpasamtök nýti sér lögleg/opinber kerfi fyrir starfsemi sína. Þetta getur átt við um bótakerfi, vinnumiðlanir og móttöku flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd.“

lítilfjörlegt mál um þennan stóra vanda á sama tíma og ríkisstjórnin leggur fram mál sem er til þess fallið að auðvelda þessa brotastarfsemi. Nefnd eru dæmi um þetta sem m.a. varða Ísland og einnig tekið fram að oft og tíðum séu hér íslenskir tengiliðir þessara erlendu glæpahópa. Orðið hefur vart við það, reyndar á þeim árum sem liðin eru frá birtingu skýrslunnar, að þessir íslensku tengiliðir geti verið mjög umfangsmiklir í að skipuleggja og selja ferðir til Íslands á vegum tengiliða sinna erlendis, erlendu glæpagengjanna. Svo segir: „Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum gefa afskipti lögreglu til kynna að í einhverjum tilvikum hafi hópar sem sækja um alþjóðlega vernd samræmt frásagnir sínar og viðbrögð gagnvart yfirvöldum. Ljóst er að þessir einstaklingar hafa fengið upplýsingar eða þjálfun í því hvernig bregðast eigi við þegar komið er til Íslands. Dæmi eru um að viðkomandi framvísi einvörðungu ljósmynd af vegabréfi eða alls engum skilríkjum og leyni þar með hugsanlega persónuupplýsingum og réttu vegabréfi. Þannig halda viðkomandi ferðafrelsi og geta farið af landi brott þegar þeir kjósa á meðan umsókn þeirra um alþjóðlega vernd er til meðferðar. Slík mál um samræmdar frásagnir í því skyni að svindla á móttökukerfinu hafa einnig komið upp á Norðurlöndum svo sem í Danmörku. Tölur Útlendingastofnunar um niðurstöður allra afgreiddra mála gefa til kynna að algengt sé að lagðar séu fram tilhæfulausar umsóknir um alþjóðlega vernd.“ Í þessari skýrslu og í skýrslunni frá 2019 og víðar hafa birst upplýsingar frá lögreglu um hvernig þessi kerfi eru misnotuð og í því sýna menn oft og tíðum mikla hugkvæmni en fyrst og fremst fylgjast þeir með þróun kerfisins á hverjum stað og aðlaga sig að því, leika á það, á meðan ekki er til staðar löggæsla til að bregðast við af

og fylgja hverju sinni.“ Þetta ættu að heita augljós sannindi en menn hafa hér í umræðu um annað mál þrætt fyrir að sú sé raunin. Þó er þetta eitt af grundvallaratriðunum í því að takast á við þessi mál af skynsemi, að menn geri sér grein fyrir því að ákvarðanir stjórnvalda á hverjum stað og framfylgni þeirra hefur áhrif á ákvarðanatöku, m.a. glæpagengjanna sem sérhæfa sig í smygli á fólki. Á því byggist breytt stefna á hinum Norðurlöndunum og skilaboðin sem þau lönd hafa sent frá sér hafa heldur dregið úr ásókninni þangað á meðan skilaboðin sem íslensk stjórnvöld hafa sent frá sér hafa stóraukið ásóknina hingað að því marki að hún er hlutfallslega sexfalt meiri en í Noregi og Danmörku. „Þeir þættir sem hvetja farandfólk til að halda til Evrópu kallast í þessari skýrslu „aðdráttarafl“ (e. Pull factor). Meðal slíkra þátta eru atvinnutækifæri, frelsi, skipulag velferðarmála og almennar væntingar um betri möguleika í nýjum heimkynnum auk þess sem vel er þekkt að reynsla og velgengni þeirra sem á undan hafa farið skiptir miklu. Framkvæmd stefnu íslenskra stjórnvalda hefur á undanliðnum misserum verið fallin til að auka „aðdráttarafl“ (e. Pull factor) Íslands sem áfangastaðar fyrir farandfólk frá Evrópu í leit að betri lífskjörum.“ Framkvæmd

að stefna íslenskra stjórnvalda á undanförnum árum hefur aukið aðdráttaraflið. Erlend glæpagengi hafa í auknum mæli selt Ísland sem áfangastað, m.a. með því að flytja fólk hingað hluta leiðarinnar eða alla, selja því væntingar en setja það svo í nauðungarvinnu til að gera upp skuldir.

nálgast lagaumhverfið sem ríkir á hinum Norðurlöndunum með reglugerð um útlendinga, nr. 540/2017 frá 29. maí 2017 og reglugerð um breytingu á

umtalsverð áhrif. Þarna komu aðeins önnur skilaboð frá Íslandi og það hafði strax áhrif, sérstaklega á smygl á fólki frá tveimur löndum. En síðan þá hefur orðið algjör viðsnúningur og ríkisstjórnin, eins og ég nefndi, færir sig nú alveg í hina áttina og frá Norðurlöndunum hvað þetta varðar.

á ný. „Hælisleitendum frá átaka- og spennusvæðum fjölgaði einnig verulega á Íslandi árið 2016. Líklegt er að sú þróun haldi áfram en þó ber að hafa í huga þá miklu fækkun flóttamanna sem til Evrópu leituðu árið 2016. Á móti kunna að koma hertar reglur um hælisleitendur í Evrópu og aukin áhersla á brottflutning farandfólks sem gætu leitt til frekara álags á landamærum Íslands. Er það dæmi um ytri þrýsting

Svo heldur þetta áfram, herra forseti. Ég sé að ég hef ekki tíma til að rekja alla þessa mikilvægustu punkta sem ég hefði viljað vísa í úr skýrslunni en ég ætla að taka hérna smáklausu í viðbót. Þar segir: „Dæmi eru um að þeir sem sótt hafa um alþjóðlega vernd frá þessum ríkjum haldi strax aftur til Íslands eftir að hafa verið synjað um vernd og hlotið lögreglufylgd úr landi.“ Þannig að þó að mönnum hafa verið synjað um vernd og fengið lögreglufylgd úr landi, þar sem iðulega þrír lögreglumenn þurfa að fylgja hverjum og einum, eru mörg dæmi um að menn komi strax aftur. „Verður því ekki annað séð en að í einhverjum tilvikum, hið minnsta, fari fram skipulögð misnotkun á móttökukerfi alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Þess þekkjast dæmi að viðkomandi stundi „svarta atvinnu“ eða brotastarfsemi á meðan umsókn hans er til meðferðar. Eftir höfnun snýr viðkomandi aftur á réttum skilríkjum og án þess að sækja um hæli og tekur aftur upp fyrri iðju. Skipulagðir glæpahópar geta með þessu móti nýtt sér móttökukerfi alþjóðlegrar verndar hér á landi.“ Það eru mörg dæmi um það í þessari skýrslu að vísað sé í mikilvægi þess að móttökukerfi hælisleitenda sé í lagi og hvernig það er misnotað og dregið fram mikilvægi þess að lagfæra það. Þess vegna er algerlega óskiljanlegt að ríkisstjórnin skuli nú kjósa að fara í þveröfuga átt og á sama tíma og hin Norðurlöndin eru að bæta þarna úr. Og á hverjum bitnar þetta fyrst og fremst? Þetta bitnar fyrst og fremst á fólkinu sem þarf á alþjóðlegri vernd að halda, þarf mest á hjálpinni að halda. Ef byggt er upp kerfi sem auðveldar glæpagengjum að misnota það þá bitnar það mest á þeim sem þurfa mest á hjálpinni að halda og eiga skilið að fá hjálp og gerir okkur erfiðara fyrir að aðstoða það fólk.

hið örugga lögformlega kvótaflóttamannakerfi, þveröfugt við það sem íslenska ríkisstjórnin er að gera hér. Svoleiðis að mál eins og þetta er jú þrátt fyrir allt jákvætt en viðbúið að það hafi takmörkuð áhrif ef menn líta ekki á heildarmyndina.

fjallar um tiltekna breytingu á almennum hegningarlögum til þess að gera aðilum í réttarvörslukerfinu auðveldara að eiga við mansal. Mansal er hluti af skipulagðri glæpastarfsemi og mikilvægt að vinna gegn henni. Það er líka mikilvægt að sýna varfærni og stefnufestu á sviði útlendingamála. Þetta frumvarp gerir ekki annað en að hjálpa til við að berjast við glæpastarfsemi sem tengist þessu. Þess vegna fagna ég því að hv. þingmaður og aðrir í þinginu hafi tekið vel í þetta mál og séu tilbúnir að styðja það til afgreiðslu vegna þess að það, svo langt sem það nær, hjálpar okkur í því starfi sem við viljum vinna að á þessu sviði. Svo getum við þegar við fjöllum um önnur mál hérna í þinginu rætt aðra þætti varðandi útlendingastefnu og

í viðureigninni við þann alvarlega glæp sem mansal er. En til þess að aðgerðir eins og þær sem birtast í þessu máli

Þannig búa menn til besta kerfið, auka mest líkurnar á árangri ef þetta helst allt í hendur. Þess vegna finnst mér svolítið sérkennilegt að fram komi svona

þessi takmörkuðu viðbrögð, þá skulum við vera með til umfjöllunar annað mál sem er til þess fallið að gera glæpagengjum auðveldara að misnota hælisleitendakerfið á Íslandi á Íslandi og eins og ég nefndi í ræðu minni, alveg sérstaklega í ljósi þess að önnur Norðurlönd eru að fara í þveröfuga átt og beina hælisleitendum, flóttamönnum, í kvótaflóttamannakerfið, öruggu lögformlegu leiðina.

af því að mér finnst að í því gæti ákveðins misskilnings. Látum nú vera misskilning varðandi innflytjendafrumvarpið sem er hér á dagskrá síðar í dag og við fáum vonandi fljótt tækifæri til þess að taka til gagngerrar umræðu. Ég held að sá skilningur sem hv. þingmaður leggur í það mál eigi sér ekki stoð í málinu sjálfu. En látum það vera. Hitt atriðið sem ég vildi gera athugasemdir við, og tek fram að ég viðurkenni að hv. þingmaður hefur rétt fyrir sér um margt varðandi þann vanda sem við er að etja, er að hv. þingmaður komi hér og haldi því fram að þetta frumvarp, þetta tiltekna frumvarp, um tilteknar breytingar á almennu hegningarlögunum, sé það eina sem gert hefur verið til að bregðast við þeim þeim vanda sem viðurkenndur er og hefur verið um margra ára skeið varðandi skipulagða glæpastarfsemi. Það er ekki sanngjörn lýsing að mínu mati og virðist sem hv. þingmaður hafi misst af þeirri umræðu sem átti sér stað hér fyrir fáeinum vikum þar sem farið var ítarlega yfir margvíslegar aðgerðir, bæði fjárveitingar, sérstakar fjárveitingar, aukafjárveitingar, breytt skipulag lögreglu og fjölmargt annað sem gert hefur verið til að auðvelda lögregluyfirvöldum hér að eiga við skipulagða glæpastarfsemi. Þetta er lítið púsl í heildarmyndinni en mikilvægt púsl, þetta frumvarp, en það þýðir ekki að það hafi ekki heilmargt verið gert á þessu sviði þótt vafalaust getum við staðið okkur betur.

en þetta er þó mál sem á að vera liður í því að takast á við gríðarlega alvarlegt vandamál, lagt fram núna við lok kjörtímabils

og tínt til að íslenska lögreglan hefði fengið fjármagn vegna þátttöku sinnar í aðgerðum

mjög mikið upp á að brugðist hafi verið við þeim ábendingum, því ákalli, sem birst hefur í skýrslum greiningardeildar ríkislögreglustjóra um mannafla, fjármagn, þekkingu, tækni, heimildir o.s.frv. Það vantar að mjög verulegu leyti að ríkisstjórnin hafi sinnt því. Hvað varðar athugasemd hv. þingmanns um að allt sé á misskilningi byggt þá hefur maður heyrt þetta býsna oft frá meirihlutaflokkunum þegar þeir eru að reyna að koma í gegn einhverjum vafasömum málum en iðulega kemur á daginn að

þannig á í það sinn að ég fór fyrr af fundi sem hafði þær afleiðingar í för með sér. Ég sat aðra fundi nefndarinnar um þetta mál

út frá sjónarmiðum þess fólk sem þekkir til. Mér sýnist að hér hafi tekist ágætlega til. Markmiðið var að auka réttarvernd þeirra sem verða fyrir mansali. Það verður m.a. gert með því að þær stofnanir sem eiga að taka á slíkum brotum hafi til þess réttu úrræðin.

Það mun ekki ráða úrslitum í baráttu sem þessari ef innviðirnir eru ekki sterkir að þessu leyti. Í því samhengi myndi ég vilja nefna að það er hinn íslenski veruleiki í tengslum við mansal hvað réttarkerfið varðar að dómar fyrir brot af þessu tagi eru

vaxandi mæli farið að ná athygli almennings sem raunverulegt vandamál á Íslandi. Það er líka rétt sem komið hefur fram í umræðunni hér í dag að það er ákveðið sérkenni á þessum brotaflokki að þolendur

leita kannski til annarra stofnana með önnur vandamál, þannig að það skiptir máli að þeir sem vinna beint og óbeint að þessum málum hafi til að bera þekkingu og læsi á því þegar flöggin sjást. Það skiptir máli að lögreglan sé í þeirri stöðu að hún geti sinnt frumkvæðisvinnu að þessu leyti, að hún sé í þeirri stöðu að geta talað við fólk, byggt upp tengsl til að mæta stöðu og veruleika þolenda.

neytendur við erum í okkar daglega lífi, hvernig kaupendur við erum. Hvað vitum við? Hvað veit fólk um þau sem það ræður til starfa? Hvað vitum við um fólk sem er að koma í smíðavinnu fyrir okkur eða byggja fyrir okkur? Hvað vitum við um fólkið sem þrífur fyrirtækin sem við störfum hjá, skúrar skrifstofuna o.s.frv.? Neytendur í dag eru gegnumgangandi mjög meðvitaðir;

góðri löggjöf þarf að fylgja heildarstefna og markviss fókus af hálfu stjórnvalda á hverjum tíma, af hálfu ráðherra á hverjum tíma.

að almenn löggæsla og sérhæfðari rannsóknarvinna ganga hönd í hönd að þessu leyti. Báðir þættir þurfa að vera sterkir og báðir þættir þurfa að geta unnið saman til að árangur náist.

Og núna er uppi ákveðin staða innan lögreglunnar sem hefur í sjálfu sér líka verið til umræðu lengi án þess að því hafi fylgt mjög mikið af hálfu þeirra stjórnvalda sem nú eru við völd.

þar sem verið er að leggja fram tímabundnar aðgerðir vegna þess að það eru meira að segja biðlistar í fangelsin á vakt þessarar ríkisstjórnar. Dómar eru að fyrnast og nú er verið að leggja fram ákveðnar aðgerðir sem ég hef í sjálfu sér samúð með, en þær eru auðvitað bein afleiðing af þessari refsistefnu ríkisstjórnarinnar.

það er gríðarlegur samfélagslegur kostnaður af þeim brotum í formi til að mynda hvaða áhrif þetta hefur á samkeppni milli fyrirtækja sem annars vegar fara að settum reglum og lögum og hinna sem gera það ekki. Þetta hefur þau áhrif að skattar og gjöld berast ekki til ríkisins í samræmi við lög og reglur þannig að birtingarmyndirnar og afleiðingar þessara brota eru víðtækar og hafa áhrif á okkur öll. Lokaskilaboð frá mér eru þess vegna þau að samhliða þeim góðu breytingum sem hér eru að verða á því ákvæði sem tekur á mansali, þá er það ósk mín og von að

sæti ábyrgð í samræmi við þau ákvæði sem hér gilda. Það eru sterkustu varnaðaráhrifin, að þeir sem brjóta af sér með þessum hætti hafi þá tilfinningu að það hafi afleiðingar í för með sér að gera það. Það er því miður ekki alveg reyndin eða staðan í dag.

þótt frumvarpið sem hér um ræðir sé vissulega mikilvægt svo langt sem það nær, þá felur það ekki í sér heildarlausn allra þeirra vandamála sem við er að glíma á þessu sviði. Þetta er partur af lausninni. Með því að breyta ákvæði 227. gr. almennra hegningarlaga um mansal með þeim hætti sem hér er gert er verið að reyna að ná tvíþættu markmiði, annars vegar að að bæta stöðu brotaþola og hins vegar að auðvelda málsókn gegn þeim sem grunaðir eru um brot af þessu tagi. Þannig að þó að þetta mál og reyndar ekkert mál muni fela í sér heildarlausn þess vanda sem við er að glíma þá er þetta mikilvægt mál.

var það meðal þeirra ábendinga sem leiddi til þess að frumvarpið er lagt fram, að með breytingum á almennum hegningarlögum mætti færa lögreglu og ákæruvaldi frekari vopn í hendurnar að þessu leyti þannig að það væri þá auðveldara að koma lögum yfir þá sem sannarlega brjóta

þá stöðu og þann veruleika sem horfir við okkur, sem er annars vegar sú staðreynd að þessi mál virðast fram til þessa a.m.k. ekki hafa komið upp á yfirborðið með þeim hætti að þolendur leiti til lögreglunnar, eins og á við um mörg önnur brot. Ég veit t.d. að Vinnueftirlitið og lögregla hafa verið í verkefnum þar sem þau sækja vinnustaði heim. Sú vinna er mjög mikilvæg. En eftir stendur að það

fylgi þessu ekki stuðningur með öðrum hætti til þeirra stofnana sem eiga við þessi brot hef ég áhyggjur af því að áhrifin verði kannski minni en til er ætlast.

að þetta ákvæði eitt og sér breytir ekki heildarmyndinni. Það skiptir máli svo langt sem það nær. En vissulega þarf að hafa í huga að þær stofnanir sem hafa hlutverki að gegna á þessu sviði séu nægjanlega vel fjármagnaðar og hafi aðrar aðstæður til að vinna að málum. Það má skoða það í mjög víðu samhengi og segja að allar stofnanir á þessu sviði þurfi að efla.

Við ræðum hér alvarleg mál. Mansal er vissulega flókið og margþætt mannréttindabrot sem alþjóðasamfélagið hefur þó blessunarlega reynt að sporna við og stoppa frá árinu 2000 þegar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti Palermó-samninginn, þann mikilvæga samning gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi, sem Ísland fullgilti þó ekki fyrr en tíu árum síðar. Barátta gegn mansali hefur líka átt sér stað og verið mjög fyrirferðarmikil á vettvangi Evrópuráðsins og tekur í raun flugið þegar samningur Evrópuráðsins frá árinu 2000, um aðgerðir gegn mansali, var lagður fram til undirritunar 16. maí 2005 og var undirritaður af Íslands hálfu sama dag. En þó liðu heil sjö ár þar til samningurinn var fullgiltur.

það er í raun algjörlega með ólíkindum að einungis þrjú mansalsmál hafi komið til kasta dómstóla, en í þeim öllum var ákært fyrir misnotkun í kynferðislegum tilgangi eða vændi. Á Íslandi hafa dæmin hingað til sýnt að mansal hefur að mestu leyti birst í formi kynlífsmansals en líka vinnumansals, enda var farið að horfa meira til þeirra þátta mansals hér á landi frá og með árinu 2015 þegar farið var að horfa til vinnumansals í skýrslu greiningardeildar embættis ríkislögreglustjóra og birtingarmyndar vinnumansals sem birtist í mansali í byggingariðnaðinum, veitingarekstri og ferðaþjónustu, en líka hjá burðardýrum í fíkniefnamálum. Síðan eru það hin órjúfanlegu bönd skipulagðrar glæpastarfsemi og vændis, sem er drifið áfram af mansali. Þessu til stuðnings má nefna nýjustu áhættumatsskýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra frá því í maí 2019 þar sem fram kemur að skipulagt vændi hafi aukist verulega hér á landi, að hluti þess tengist mjög skipulögðu starfi erlendra brotahópa og að vísbendingar séu um að fólk, erlendir ríkisborgarar, sé flutt með skipulögðum hætti til landsins til að sæta mansali og misneytingu. Bak við þessar vísbendingar og skýrslur eru raunveruleg mannslíf, fólk af holdi og blóði, sem er undir hæli skipulagðrar glæpastarfsemi, glæpaklíkna sem möndla með líf og örlög fólks á hryllilegan hátt.

Þau eru beitt mansali í heimalandi sínu eða eru flutt á milli landa eða staða í þeim tilgangi að vera notuð eða beitt ofbeldi, hvort sem um er að ræða við ólöglegar ættleiðingar, til að nýta úr þeim líffæri eða við ólöglega vinnu og vinnumansal. Þau er gerð út til að betla og stela, en það sem er svartast og grimmast af öllu er þegar börn eru fórnarlömb mansals, notuð í kynferðislegum tilgangi og beitt hryllilegu kynferðisofbeldi. Þess vegna þarf staða barna, t.d. sem barna á flótta eða barna sem eru innflytjendur, alltaf að vera aukaatriði þegar slík mál koma upp. Aðalatriðið er að þau sem börn eru þolendur mansals. Mig langar til að taka undir ábendingu Barnaheilla

í áherslum stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annarskonar hagnýtingu. Sömuleiðis tek ég undir ábendingar Barnaheilla um gerð verklagslýsingar af hálfu barnaverndaryfirvalda við greiningu á börnum sem grunur leikur á að gætu verið þolendur mansals og gerð leiðbeininga og verklagsreglna fyrir fagfólk sem starfar með börnum þegar grunur leikur á að barn sé þolandi mansals. Þetta þarf að komast í gagnið strax, herra forseti. Mig langar í öðru lagi að þrátt fyrir það frumvarp sem við ræðum í dag að sé mikilvægt skref í rétta átt hefði mátt nýta ferðina til að

Það þarf að tryggja og hefði kannski verið ágætt að hnykkja betur á því í frumvarpinu sjálfu. Mig langar líka að benda á

breytingarnar enn skýrari þegar kemur að refsiverðum verknaði. Ég velti því upp einfaldlega hvort

skýrleika refsiheimilda en nefndin telur ekki tilefni til að rýmka ákvæðið með frekari hætti en nú er gert en telur mikilvægt að fylgst sé með framkvæmd og þróun á sviði mansals svo ákvæðið þjóni tilgangi sínum. Ég velti því bara upp hvort það hefði mátt stíga fastar til jarðar þarna.

orðið hefur fjölgun í þessum þætti glæpastarfsemi og að löggæslan hefur kannski ekki nægilega sterk tól og tæki til að fylgjast með því þegar vinnumansal eykst. Það hefur orðið umfangsmeira í þessum þætti glæpastarfsemi. Það er alveg rétt að taka það fram að í því ástandi sem ríkti hér fyrir heimsfaraldurinn, þegar ferðaþjónustan óx

Það er það, sérstaklega í þessum aðstæðum núna þar sem við erum að klóra í hverja krónu til að ná utan um faraldurinn og það ástand sem er þar í gangi.

Við vitum það ekki af því að það er ekki gerð greining á því, eins og alltaf. Við verðum að losna úr þessari hefð.

Það má ekki bara vera „þetta reddast“ því að þá glímum við við þann vanda að þegar við spyrjum hvað kosti að reka Blóðbankann er svarið: Ég veit það ekki. Það er stórkostlega skrýtið. Auðvitað viljum við reka blóðbanka og það er nauðsynleg þjónusta

ekki til þess að fjármagna þjónustuna, þ.e. til efnahagsstjórnar sem slíkrar, en það hefur áhrif á efnahagsstjórnina að setja lög þjónustu og réttindi sem fólk hefur aðgang að. að. Það þarf að sinna því á gagnsæjan hátt að koma með það til Alþingis og sýna það sem

skili því til okkar. Ef við fáum það ekki þá erum við að afsala okkur fjárveitingavaldinu til framkvæmdarvaldsins.

að útskýra af hverju notkun þess á almannafé sé góð notkun á almannafé. Í þessu máli er það tvímælalaust góð notkun á almannafé að tryggja þessi réttindi. En það er grundvallarspurning að við fáum að vita hvert umfangið er af því að umfangið getur búið til betri lausnir.

Þá sést svart á hvítu af hverju fólk er í rauninni að greiða skatta til að stilla af efnahaginn. Það er algjört lykilatriði að við látum ekki framkvæmdarvaldið komast upp með að segja að eitthvað rúmist innan ramma málaflokksins án þess að útskýra af hverju.

Ég verð að segja það fyrir sjálfan mig að ég hélt reyndar að þetta væri einangrað við þéttbýlið og höfuðborgarsvæðið. Það er það greinilega ekki, sem segir okkur að við þurfum svo sannarlega að vera vakandi yfir þessu.

barnapössun, fjölskyldufyrirtæki, störf á veitingastöðum, hreingerningarfyrirtæki, bifreiðaverkstæði, steypuvinnu, hellulagnir og byggingariðnað, landbúnaðarstörf, betl, götusölu, þjófnað og önnur auðgunarbrot, framleiðslu, flutning og dreifingu fíkniefna og líffæragjöf. Allt er þetta starfsemi þar sem mansal kann að vera á ferð. Það er ótrúlega vítt svið og segir okkur

telur að breytingarnar séu til þess fallnar að auka réttarvernd þeirra sem verða fyrir mansali, einkum og sér í lagi þeirra hópa sem nefndir eru í frumvarpinu, þar á meðal eru umsækjendur um alþjóðlega vernd. Ég ætla aðeins að staldra við það vegna þess að það er nú einu sinni þannig, og hefur komið fram í þessari umræðu, og við í Miðflokknum höfum bent á það

Auðvitað spilar þetta allt saman þannig að þeir sem eru gerendur í þessum málum nýta sér kerfið, að sjálfsögðu.

bæta í kerfi sem þessu, einnig þegar kemur að fjárveitingunni. Hvernig nýtum við peningana best í þessum efnum? Ég hef talað fyrir því að við eigum að setja aukna fjármuni í

flestir snúa heim þegar þeim átökum linnir og vilja þá vera tiltölulega nálægt sinni heimabyggð. Ég hef reynslu af þessu sjálfur eftir að hafa starfað á þessum vettvangi og þekki það ágætlega.

og eru greinilega að opnast meira hér en við höfum áður séð þegar kemur að mansali, þ.e. hvernig fólk kemur inn í landið.

og draga gerendur til ábyrgðar fyrir brot sín. Ég tek undir að þetta er skref í rétta átt. Ég hefði svo sannarlega viljað sjá að þetta skref hefði verið stigið mun fyrr.

og styðjum við önnur lönd í þróunarsamvinnu. Þar eru samstarfslönd okkar einkum og sér í lagi Malaví og Úganda.

eiga öll sameiginlegt að þar ríkir ákveðið mansal. Þar eru barnahjónabönd algeng sem og limlestingar á kynfærum kvenna.

og spyrja hvað verið sé að gera til að uppræta þetta, sem er með þeim hætti að það er erfitt að lýsa því. Það er svo hörmulegt að horfa upp á þetta ég get sagt það hér að í mínum fyrri störfum horfði ég einu sinni í augun á 13 ára stúlkubarni sem var gift karlmanni sem var um sjötugt.

giftar fyrir 18 ára aldur og 10% fyrir 15 ára aldur.

sem giftast fyrir 15 ára aldur og 40% fyrir 18 ára aldur. Ég las einmitt frásögn tíu ára stúlku sem giftist 50 ára karlmanni.

Líbería hefur einna hæsta hlutfallið þegar kemur að limlestingum á kynfærum kvenna. Um 50% allra stúlkna í Líberíu hafa orðið fyrir limlestingu á sínum kynfærum.

og viljum fá að vita hvernig þeim gengur að uppræta þetta sem er mikil skömm á þessum samfélögum. Herra forseti. Mér þótti rétt að koma inn á þetta mál hér vegna þess að þetta lýtur að mansali lýtur að því hvað við getum gert til að uppræta það. Ég fagna þessari lagabreytingu. En það þarf hins vegar líka að taka til í öðrum málaflokkum sem tengjast þessu, eins og t.d. þegar kemur að kerfinu okkar um alþjóðlega vernd.

nefndarálit og ég styð þetta frumvarp heils hugar. Þetta er gott mál, hér er verið að bæta vernd þolenda mansals og verið er að auðvelda þeim málssókn. Það er geysilega mikilvægt. Þetta er í samræmi við alþjóðlega samninga

viðbótarbókun hans, Palermó-bókunina, um að uppræta mansal, ekki síst kvenna og barna. Mannkynið er á fleygiferð og hefur verið síðan á síðustu öld og sér ekki fyrir endann á því nema síður sé. Kannski er það rétt að byrja og fólk fólk missir heimili sín og fólk fer á vergang og fólk hrekst á milli landa og fólk reynir eðlilega að leita þangað sem skjól er að finna. Fólk er að flýja stríð. Það er að flýja vonda stjórnarhætti, það er að flýja náttúruhamfarir, það er að flýja efnahagshamfarir, það er að flýja harðstjórn, það er að flýja fátækt og neyð og það er að flýja loftslagshamfarir. En nú stefnir í það, herra forseti, eins og við vitum, með

flosnar upp frá heimilum sínum, fer á vergang og verður flóttamenn, verður flóttamannavandi og þar með útsett fyrir glæpastarfsemi af því tagi sem við erum að ræða. Viðbrögð okkar

Við getum ekki farið að dæmi strútsins og stungið höfðinu í sandinn. Við verðum að horfast í augu við þennan vanda, við þurfum að taka á honum og við þurfum að búa til það lagaumhverfi hér á landi að fólk á flótta, fólk í viðkvæmri stöðu, geti haft skjól í lögunum, vegna þess að þessi lög snúast í

okkar samfélag, hvernig samfélag við viljum hafa hér, hvernig fólk við viljum vera. Mannlífið á sér ýmsar hliðar eins og við vitum. Sú hlið sem tekið er á í þessum lögum er ein ljótasta hlið mannlífsins sem til er, að það séu til einstaklingar sem hafa geð í sér til þess og réttlæta það jafnvel fyrir sjálfum sér að hagnýta sér neyð annarra. Þeir geta hagnýtt sér neyð annarra með ýmsum hætti; með því að greiða lág laun eða með því að gera fólk að þrælum. Það háttalag sem tekið er á í þessum lögum er í rauninni engu betra en þrælahald og er nútímabirtingarmynd á þrælahaldi. Þetta mál er heilbrigðismál. Það snýst um heilbrigt mannlíf sem getur aldrei þrifist meðan þrælahald er liðið í samfélaginu. Heilbrigt mannlíf snýst líka um það að einstaklingar gera samninga sín á milli um kaup og kjör, um eðlilega greiðslu fyrir vinnu sem innt er af hendi og að þeir samningar fari fram á jafningjagrundvelli. Mansal er andstaða alls þess. Þetta snýst um kynlífsánauð og það er erfitt að hugsa sér meiri andstæðu við heilbrigð samskipti en en kynlífsánauð er. En þetta snýst líka um heilbrigt atvinnulíf. Þetta snýst líka um heilbrigt samkeppnisumhverfi fyrirtækja, að fyrirtæki geti keppt sín á milli á eðlilegum og heilbrigðum grundvelli en komist ekki upp með að stunda undirboð til ýmissa verkefna með því til að mynda að greiða verkafólki og þeim sem vinnuna inna af hendi óeðlilega lág laun, lægri laun en samningar kveða á um. Það hefði verið æskilegt að lögum af af þessu tagi, sem eru í rauninni nokkurs konar hreinsunarstarf í íslensku lagaumhverfi og íslensku

samið var um í svokölluðum lífskjarasamningum á sínum tíma og bæði verkalýðshreyfingin og samtök atvinnurekenda höfðu væntingar um að myndu ná fram að ganga hér á þingi en strönduðu því miður í meðförum þingsins og snerist um kennitöluflakk, því að þetta finnst mér vera náskylt því. Fyrirtæki sem stunda þann ljóta leik að greiða verkafólki sínu of lág laun, laun undir töxtum og hafa

orðið uppvís að því að stunda það sem kennt hefur verið við kennitöluflakk og slík brotastarfsemi á atvinnumarkaði, sem er auðvitað óþolandi fyrir alla þá aðila sem eru að reyna að stunda eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. Þetta er, má segja, hliðargrein, hliðarmál, hliðstætt mál því sem við fjöllum um hér. En ég kem þó fyrst og fremst hér upp til að fagna þessu máli og lýsa yfir eindregnum stuðningi við það. Ég minni á að síðasta góðæri var ekki síst borið uppi af innfluttu, ódýru vinnuafli. Þar með er ég ekki að saka þau fyrirtæki sem gerðu gerðu það gott í góðærinu um að hafa stundað ólögmæta viðskiptahætti, alls ekki og öðru nær, það skilji enginn orð mín svo. En ég minni bara á að við þurfum á því að halda að hér sé heilbrigt atvinnuumhverfi og við þurfum á því að halda að fólk geti komið hingað og stundað hér vinnu og geti gengið að

lágmarksþarfir séu tryggðar á sómasamlegan hátt. Þetta er lágmarkskrafa sem eitt samfélag hlýtur að gera til sjálfs Önnur forsenda sem mér finnst að þurfi að vera fyrir þessum lögum varðar fjármögnun lögreglunnar. Eins og aðrir ræðumenn á undan mér hafa vikið að er það áhyggjuefni hversu vanfjármögnuð lögreglan er og illa í stakk búin til að sinna sínum lögbundnu verkefnum og skyldum. Þar á meðal er þess að vænta að auknum skyldum og verkefnum á þessu sviði, hvað varðar mansal,

Þetta mál er eitt og sér jákvætt í því alvarlega máli sem mansal er

með það að leiðarljósi að það sé gagn að því strax. Þetta er

Þá á maður á hættu að blotna samt sem áður. Þetta var kannski ekki mjög góð myndlíking en við erum ekki nógu vel í stakk búin, getum við sagt, til að mæta slíkum vandamálum með þessu frumvarpi.

er í raun og veru vanbúin til að takast á við þetta vandamál, eins og á svo mörgum öðrum sviðum þeirrar ábyrgðar sem lögreglan ber, og

Lögregla hefur grunsemdir um að hópar þessir njóti, í einhverjum tilvikum hið minnsta, leiðsagnar aðstoðarmanna búsettra hér á landi. Reglulega ganga yfir hrinur innbrota og þjófnaða, svo sem úr verslunum, vinnuskúrum, nýbyggingum og sumarbústöðum.

einnig haft til rannsóknar mál þar sem koma við sögu einstaklingar frá öruggum ríkjum, samkvæmt skilgreiningu Útlendingastofnunar, sem óskað hafa sem óskað hafa alþjóðlegrar verndar hér á landi. Afbrotabylgjurnar lægir þegar lögregla nær að stöðva starfsemina eða viðkomandi afbrotahópar fara af landi brott. Sumarið 2018 fór hópur erlendra innbrotsþjófa um landið og þekkt eru um 20 tilvik þess að þeir hafi stolið verðmætum í fámennum byggðarlögum. Líkur eru taldar á að um erlenda skipulagða brotastarfsemi sé að ræða og beinast grunsemdir að hópum frá Austur-Evrópu. Upplýsingar úr málaskrá lögreglu styðja þessa ályktun. Skipulagi þessara farandbrotahópa má líkja við „vinnuhópa“ sem hafa með sér vaktaskipti, einn hópur leysir annan af hólmi, e.t.v. með einhverri skörun á dvöl. Skipulögð misnotkun erlendra afbrotahópa á opinberri þjónustu og kerfum: Þekkt er á Norðurlöndum og víðar í Evrópu að glæpasamtök misnoti opinbera þjónustu og kerfi og að sú háttsemi sé liður í skipulagðri starfsemi þeirra. Þetta á við um bótakerfi, vinnumiðlun, móttökukerfi vegna flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd og margvíslega félagslega aðstoð sem þeim stendur til boða. Sá skaði sem þetta athæfi veldur er margvíslegur; hann er augljóslega fjárhagslegur en jafnframt fallinn til að draga úr skilvirkni opinberrar þjónustu við þá við þá sem raunverulega þurfa á aðstoð að halda og leitað hafa alþjóðlegrar verndar á réttmætum forsendum. Slík misnotkun opinberrar þjónustu af hálfu erlendra brotahópa getur skaðað innflytjendur og réttmæta umsækjendur um alþjóðlega vernd verði misnotkunin nýtt í áróðursskyni gegn þessum hópum.“ Þetta er úr skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra árið 2019

að geta brugðist við þeirri stöðu sem uppi er þá kemur mér í hug það sem við erum að ganga í gegnum núna og er á margan hátt réttlætismál en hefur líka kallað fram vandamál, það er stytting vinnuvikunnar. Það eru ekki allir hópar í samfélaginu yfir sig ánægðir eða hamingjusamir með þá ákvörðun og hún kemur mjög misjafnlega niður á starfsgreinum, þar á meðal lögreglunni.

Landssambands lögreglumanna lýsir yfir miklum áhyggjum af stöðu löggæslu á Íslandi: „Stjórn Landssambands lögreglumanna lýsir yfir miklum áhyggjum af þeirri stöðu sem lögreglan stendur frammi fyrir. Allt of fáir lögreglumenn eru við störf og hlutfall lærðra lögreglumanna er hættulega lágt. Ljóst er að eftir að stytting vinnuvikunnar tók gildi þann 1. maí síðastliðinn hefur staða löggæslu á Íslandi versnað til muna. Þrátt fyrir loforð og samninga um annað hafa lögregluembætti landsins ekki fengið fjármagn frá ríkisvaldinu til að ráða viðbótarmannskap. Það hefur í för með sér að færri lögreglumenn eru á vakt hverju sinni. Þetta ástand dregur verulega úr öryggi lögreglumanna og almennings. Þegar samið var um styttri vinnuviku fyrir vaktavinnufólk hlýtur ríkisvaldinu að hafa verið ljóst að ráða þyrfti fleiri lögreglumenn til starfa og setja aukið fé í menntun lögreglumanna. Lögreglumenn krefjast þess að ráðamenn standi við gerða samninga og veiti það fjármagn sem þarf til þess að manna lögregluna með viðunandi hætti.“ Þarna er fast að orði kveðið, enda málið alvarlegt.

hugsunin er sú að fólk eigi meiri tíma með sjálfu sér og fjölskyldunni og skili betri árangri með því að vinna styttri vinnudag. Það á sjálfsagt við að mörgu leyti um ýmsar starfsstéttir en þarna er farið

Hér stendur: „Það þarf 2 milljarða og 200 starfsmenn. Landspítalinn metur fjárþörf vegna styttingar vinnuviku í kringum 2 milljarða króna. Ráða þarf rúmlega 200 starfsmenn í viðbót hið minnsta.“

hefur orðið tíðrætt um útlendingamál, um þá sem koma hingað til að vinna, og síðan kvótaflóttamenn, sem koma eftir sérstökum leiðum, og svo hælisleitendur,

Mér finnst þetta mjög alvarlegt í því ljósi að við viljum öll hjálpa þeim sem eru hjálparþurfi en við þurfum þá að vera í stakk búin til að standa við það. Það er ekki hægt að vera bara góður í orði en ekki á borði. Þess vegna vonast ég til að sú umræða sem við

Við þurfum að geta rætt þetta á skynsamlegan hátt og líta til reynslu annarra þjóða sem hafa farið í gegnum þessi tímabil eða eru búnar að reyna þetta

Þetta mál er í eðli sínu gott. Ég stend að nefndaráliti meiri hlutans um að þetta mál fái hér framgang. Engu að síður verð ég að láta þess getið að auðvitað nær þetta mál ekki nógu langt þótt ágætt sé. Það helgast kannski af því að það á sér lengri sögu því að

eins og hefði verið æskilegt að gera, vegna þess að lagastoð skorti. Það er reynt að bæta úr þessu, bæði með þessum lögum og við höfum verið að bæta hegningarlögin að öðru leyti hér að undanförnu. Það er góðu heilli gert. það þarf ýmislegt til til þess að lög sem þessi gagnist. Við skulum ekki gleyma því, herra forseti, að við erum hér að tala um lög sem eru til þess fallin að vernda brotaþola og því miður er það þannig í þessum brotaflokki að þeir sem verða harðast úti

Hér á Íslandi hefur verið töluvert um mál sem tengjast einstökum atvinnugreinum; byggingariðnaði, ferðaþjónustu, landbúnaði og fleiru þar sem greinilegt er að er að brotaþolar eru beittir miklum rangindum og búa líka oft við ófullnægjandi og jafnvel hættulegar aðstæður.

Það er náttúrlega ólíðandi að á þessum tímum skulum við Íslendingar yfirleitt bjóða fólki upp á svona kringumstæður. Það er andstætt öllu því sem við stöndum fyrir og höfum reynt að flytja fram, m.a. á alþjóðavettvangi. Það er andstætt öllu sem við höfum verið að starfa að og vinna að í þessum málaflokki að þetta skuli viðgangast hér. Við Miðflokksfólkið við höfum varað við skipulagðri brotastarfsemi. Við höfum hér við öll fjárlög sem flutt hafa verið á þessu kjörtímabili borið fram mál til að styrkja bæði lögreglu og tollgæslu

eftirlit með þeim sem hingað koma og ekki síst að vegna fjárskorts er nánast ekkert tolleftirlit með því sem flutt er úr landi,

hefur ekki starfsfólk til að sporna þar við. Þetta er það sem við höfum verið að ræða hér undanfarin fjárlög og í sérstökum umræðum, í sérstökum umræðum um löggæslu og tollgæslu, sérstökum umræðum um skipulagða brotastarfsemi o.s.frv.

sem er mjög bagalegt, að okkur finnst. En auðvitað er það þannig og það er nú bara að kristallast núna og hefur kristallast mjög lengi — ég sá að nýkjörinn formaður Landssambands lögreglumanna skrifaði grein um daginn

þeir sem sömdu um styttingu vinnuvikunnar virðast ekki hafa gert sér grein fyrir því að sá gjörningur myndi kosta peninga. Nú eru að stinga upp kollinum alls konar vandamál í hinum ýmsu starfsgreinum þar sem kemur í ljós að

að stytting vinnuvikunnar kosti Landspítalann 2 milljarða kr. á ári og það þurfi að ráða 200 manns til starfa. Ég spyr aftur, herra forseti: Var mönnum þetta ekki ljóst með neinum hætti þegar um þetta atriði var samið? Vissu menn ekki að þetta myndi kalla á aukinn mannafla og auknar fjárheimildir? Og nú ætla ég enn að rifja það upp að til þess að skaffa einn sólarhringsmann á átta tíma vöktum, sem eru núna væntanlega orðnar ólöglegar samkvæmt þessum samningum um styttingu vinnuviku, til þess að dekka einn mann í sólarhring þurfum við sex og hálfan, vegna þess að það eru alltaf tveir

sumarfrí, veikindaleyfi, námskeiðahald o.s.frv. Þannig að núna þegar við erum búin að stytta vinnuvikuna þá fjölgar enn í þeim hópi sem þarf til þess að klára eina sólarhringsvakt. Þetta hefðu menn kannski betur reiknað út áður en til þessara samninga var gengið því að þetta veldur greinilega miklum usla.

Það var löngu búið að setja þetta til lögreglunnar, herra forseti, án þess að lagaheimild væri til. Ég gagnrýndi það á sínum tíma, bæði hér og annars staðar,

á kynferðisbrotum og líka að reynt hefur verið að flýta meðferð þeirra mála fyrir dómi.

eftir að málin hafa kannski tekið tvö til þrjú ár í meðferð, sem er allt of langur tími. Sjónarhornið á þessi mál hefur greinilega verið rangt.

Ég hef grun um að það sama hafi verið uppi í þessum málaflokki sem við erum að tala um, þ.e. varðandi mansal. Eins og ég sagði áðan er mansal

krefst þess að við tökum öflugan þátt, Íslendingar, í alþjóðlegu samstarfi til að kveða niður mansal. Við getum ekki horft fram hjá því að mansal og brot gegn þessu fólki beinist einkum að fólki sem á undir högg að sækja, jafnvel fötluðum, fólki sem býr við bág félagsleg kjör.

Það getur ekki látið vita af því ef það telur á sér brotið, þannig að það er níðst á þessu fólki með mjög afgerandi og mjög

og í þeim brotaflokki sem þetta frumvarp fjallar um. Ekki er tekið nógu skýrt á því að hér séu starfandi erlendar glæpaklíkur

Einhvern veginn hefur hún ratað til Íslands. Hún hefur ekki verið flutt inn í farangri, myndi maður ætla, hún hefur ekki verið flutt inn svona sem almenn póstsending. Hún hefur ekki komið löglega til Íslands.

brotalöm í meðferð á gámum og gegnumlýsingu gáma í gegnum tíðina. Þar eru líka brotalamir í því að við erum ekki með nógu marga fíkniefnahunda og þeirra hlutverk hefur verið talað niður á ólíklegustu stöðum

og er það gert í samræmi við áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu.

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti árið 2000 samning gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi sem er kallaður Palermó-samningurinn. Sama dag samþykkti þingið sérstaka bókun við samninginn til að koma í veg fyrir,

erfitt við þá að eiga. Þekking og geta til að fela og hylja slóð sína er töluvert mikil vegna þess að

þar má kannski helst nefna að hún vill fyrst og fremst fjölga þeim lögreglumönnum sem sinna þessum störfum. Þar er tvennt til, herra forseti.

vill sannfæra okkur um að þar sé eitthvað að gerast. Það þarf auðvitað að spýta verulega í lófana til að við náum í skottið á okkur í þessum efnum. En svo þarf einnig að fjölga

Þeir eru uppteknir alla sína vakt við að sinna útköllum og afgreiða þau mál sem á borði þeirra eru. Það veldur því að þessum málaflokki er ekki sinnt sem skyldi.

Ef um erlenda aðila er að ræða eins og oft er þá er fólk flutt hingað til lands og látið vinna

brotamanninum, verndara sínum, eða hvað má kalla slíka menn, það er látið þræla og púla og þarf í raun að greiða stóran hluta af sínum tekjum

Þeir vinna á bak við þennan flóttamannastraum sem hefur streymt til Evrópu og nýta sér neyð þessa fólks í eigin þágu og gera flóttamenn háða sér, flytja þá á milli, kosta jafnvel undir þá flutninginn eða flugið eða hvernig sem fólk ferðast og síðan er fólkið látið borga til baka með einhvers konar vinnu eða afbrotum, betli eða vændi eða hvað sem það heitir. Þessi starfsemi er komin til Íslands

raunin. Forspárgildi þess sem lögreglan er að vara okkur við er mjög mikið. Forspárgildið er mjög hátt.

ekki bara fjárhagslega heldur líka öryggislega. Öryggistilfinning minnkar og öryggi verður minna fyrir alla borgara. Alvarlegt? Já. Geta lögreglunnar? Lítil.

Ætlum við að horfa upp á það að hér séu glæpahópar að taka völdin í samfélaginu og valda með því gífurlegum samfélagslegum kostnaði, öryggisleysi

Við eigum auðvitað að efla lögregluna til þess að hafa burði til að berjast gegn þessu. Hvað þarf hún til að berjast gegn þessu, herra forseti?

fyrir að hér vaði uppi einhverjir hópar, reyndar nokkuð stórir hópar að sögn hæstv. ráðherra, nokkur hundruð manns sem sem skipa þessa hópa, að hennar sögn, og við getum ekki liðið að lögreglan sé það veik að þetta geti vaxið hér

og reyndar ýmislegt í lögreglumálum, fyrir utan kannski nauðsyn þess að efla hinar ýmsu heimildir sem oft er talað um en það er svo sem lengri umræða. Mig langaði að spyrja hv. þingmann út í það, í ljósi orðræðu Miðflokksins í öðrum málum, hvort hann geti ekki tekið undir það með mér að það sé mikilvægt fyrir fórnarlömb mansals að óttast ekki yfirvöld

Í slíkum aðstæðum hef ég áhyggjur af því að það sé erfiðara að koma upp um mansal og erfiðara að fá samvinnu fórnarlamba mansals þegar þau sjálf óttast yfirvöld.

að breyta löggjöf þannig að fórnarlömb mansals þurfi ekki að óttast okkur yfirleitt?

að kvalararnir telji þessu fólki trú um að yfirvöld séu af hinu slæma, enda kemur margt af þessu fólki frá löndum eða svæðum þar sem yfirvöld eru kannski ekki með þeim skástu í heiminum

og það eigi ekki að leita til þeirra, þau komi ekki til með að hjálpa heldur gera eitthvað annað. En við vitum auðvitað, hv. þingmaður og ég, að íslenska lögreglan er ekki í þeim hópi.

Ég er ekki að tala um áhyggjur af því að lögreglan beiti þetta fólk ofbeldi eða einhverju því um líku. Ég hef áhyggjur af því að þetta fólk óttist löggjöfina eins og búið er að setja hana niður og lögreglunni er beinlínis skylt

sem skýrir þetta afskaplega vel, alveg pínlega vel, þar sem við refsuðum einstaklingi sem var fórnarlamb mansals fyrir fíkniefnamisferli, fyrir að smygla vímuefnum til

án þess að það sé neitt að athuga við störf lögreglunnar eða eftirlitsaðila, reyndar sérstaklega þegar það er ekkert við þau störf að athuga, þá eru tæki í íslenskri löggjöf til þess að kúga fórnarlömb mansals með, til að mynda

og hefur staðið gegn því að við séum með frjálslyndari útlendingastefnu sem myndi bjóða upp á vinsamlegra viðhorf okkar, ríkisins, löggjafans, til fólks sem stendur frammi fyrir því að vera mögulega dæmt

Herra forseti. Mig langar hér í umræðu um þetta dagskrármál að beina sjónum mínum sérstaklega að svokölluðu vinnumansali. Mig langar að nefna tvö mál. Það er annars vegar mál sem er í meðförum hér í þinginu og raunar á dagskrá síðar í dag

Það er þannig að í þessu máli er verið að færa þá þætti sem um fjallar til betri vegar en mér finnst nauðsynlegt í því sambandi að halda til haga þessum þætti, annars vegar skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra, áhættumatsskýrslu greiningardeildar frá því í maí 2019, og þeim hluta skýrslunnar sem fjallar um vinnumansal. Það er auðvitað margt annað en það sem oftast er nefnt í þessu samhengi, sem eru mál tengd vændi og síðan fíkniefnainnflutningi og tengdum þáttum,

Með því er leitast við að þýða hugtak sem viðtekið er á Norðurlöndum (n. Arbeidsmarkedskriminalitet). Á vettvangi stéttarfélaga hefur á síðustu misserum verið leitast við að bregðast við félagslegum undirboðum og réttindabrotum á vinnumarkaði. Meðal birtingarmynda félagslegra undirboða eru: ólögleg sjálfboðaliðastarfsemi, launastuldur, ófullnægjandi ráðningasamningar, misnotkun á vinnandi fólki, brot á ákvæðum um hvíldartíma, óviðunandi aðbúnaður, misnotkun í tengslum við útleigu íbúðarhúsnæðis í eigu atvinnurekanda.“

í flestum tilvikum starfa samkvæmt bæði erlendum launakjörum, erlendum starfsskilyrðisreglum, ef einhverjar voru, og þar fram eftir götunum. Þessir aðilar, bílstjórar, virtust á löngum köflum búa í þeim búa í þeim rútum sem þeir keyrðu og reglulega heyrðust sögur af því að matur væri seldur úr farangursgeymslum þessara bíla, iðulega matur sem barst til landsins með rútunni í fyrstu ferð, þegar hún kom til landsins, og á löngum köflum miklar furðusögur sem af þessu bárust og hafa ekki verið reyndar. Sama á við þar sem erlendir aðilar, leiðsögumenn, voru í leyfisleysi á ferðalagi með samlanda sína þegar bifreið var tekin til skoðunar, stoppuð, af einhverjum ástæðum. Þá var því flaggað samstundis að þarna væri fjölskylda saman á ferð og þar fram eftir götunum. Með þessu hafa aðilar komið sér undan hinu íslenska regluverki og komið sér undan því að bílstjórar þessara fyrirtækja starfi á forsvaranlegum kjörum.

umr. sem allir þingmenn hv. umhverfis- og samgöngunefndar skrifa undir. En að þessu máli afgreiddu, sem ég reikna nú með að klárist fyrir þinglok, er staðan samt sú að það eru fjölmörg atriði sem þarf að taka til skoðunar í þessu umhverfi til að tryggja að bæði séu starfsmannamál slíkra fyrirtækja með forsvaranlegum hætti, tryggingamál farþega og þar fram eftir götunum. Þetta færist til betri vegar með því að nú er skilgreint með hvaða hætti þessi fyrirtæki mega starfa hér og útfærslan er sú að hver flytjandi, sem sagt hver starfsleyfishafi, geti aðeins starfað í tíu daga samfellt í hverjum almanaksmánuði. Með því næst upp það markmið að raunverulega um tímabundna gestaflutninga að ræða en að ökutæki sé ekki hér svo misserum skipti, mögulega skipt út bílstjórum, í stöðugum undirboðum á hinum innlenda markaði þar sem innlendir rekstraraðilar þurfa að starfa undir þeim til samræmis við þá kjarasamninga sem í gildi eru og undir ákveðinni reglu hvað tryggingamál og öryggismál og fleiri tengda þætti varðar. varðar. Ég held því að þetta sé til mikilla bóta og fagna því mjög að þessi þáttur málsins sé að nást fram í því máli. Síðan er það hitt málið sem mig langaði til að nefna í þessu samhengi, bara til að undirstrika hversu nærri okkur það er sem í daglegu tali er kallað félagslegt undirboð. Frá félagslegum undirboðum er mjög stutt yfir í einhverja þá þætti vinnumansals sem

er áskorun átta samgönguráðherra sem var gefin út í Brussel 8. desember 2020 þar sem samgönguráðherrar Ástralíu, Belgíu, Danmerkur, Frakklands, Ítalíu, Lúxemborgar, Hollands og Portúgals taka höndum saman og skora á ríkisstjórnir Evrópulanda að gæta þess að fluggeirinn finni sig ekki í umhverfi félagslegra undirboða í kjölfar þess að Covid-faraldrinum létti. Það er auðvitað þannig, eins og við þekkjum öll, að flugfélög um allan hinn um allan hinn vestræna heim hafa meira og minna verið í verulegum vandræðum síðasta rúma árið vegna faraldursins. Freistnivandinn er því gríðarlegur hvað það varðar að haga málum með þeim hætti að starfsskilyrði flugáhafna séu

Það er engin ástæða til þess að reikna með að mál sem snúa að félagslegum undirboðum reki ekki á okkar fjörur á Íslandi þó að við teljum okkur í mörgu samhengi vera saklaus og einangruð. Mig langar að snúa mér aftur að skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Þar er sérstaklega talað um ófullnægjandi ráðningarsamninga

Það er í takt við stefnu Miðflokksins í þessum málum. Það þarf að tryggja að farið sé eftir þeim lögum og reglum sem í gildi eru vegna þess að það er ekki bara það að sá sem

þá er það þannig að fyrirtækin sem eru með allt sitt á hreinu, starfa eftir þeim lögum og reglum sem í gildi eru, borga laun samkvæmt þeim samningum sem fyrirliggjandi eru og koma fram við starfsmenn sína á forsvaranlegan máta, þurfa

Mig langar að koma stuttlega inn á umsögn Vinnueftirlitsins í tengslum við þetta mál.

En áfram segir, með leyfi forseta: „Vinnueftirlitið telur mikilvægt að uppræta mansal á íslenskum vinnumarkaði og hefur stofnunin hug á að taka þátt í þeirri vegferð með vitundarvakningu, fræðslu og þeim leiðum sem Vinnueftirlitinu er fært að leggja hönd á plóg, í samræmi við hlutverk þess. Vinnueftirlitið telur þó vert að benda á að til þess að hægt sé að vinna enn markvissar að því markmiði að uppræta vinnumansal væri gagnlegt að skilgreina það betur en nú er gert.“

en Vinnueftirlitið vill benda á mikilvægi þess að slíkt ákvæði taki skýrlega til allra þeirra þátta sem átt gætu við, þ.m.t. allra þátta vinnumansals.

Skilgreining á hugtakinu „vinnumansal“ gengur þannig lengra í skýringu ákvæðisins í greinargerð heldur en í ákvæðinu sjálfu í frumvarpinu.“ Ég vil bara benda hv. allsherjar- og menntamálanefnd á, gangi frumvarpið til nefndar milli umræðna, að að skoða þetta því að skýrleikinn sem þarna er kallað eftir getur vart verið til annars en bóta gagnvart málinu í heild sinni.

Þessa þætti alla þarf að skoða heildstætt með það fyrir augum að ná fram þeim markmiðum sem lagasetningin er ætluð til og Miðflokkurinn styður við í þessu máli.

skýrasta skilningi samkvæmt lögunum þar sem hægt væri að beita hegningarlögum eða þess háttar, en er samt í ákveðnu kúgunarsambandi við yfirmenn sína, kúgunarsambandi þar sem þeir geta m.a. beitt reglum ríkisins gegn viðkomandi

þarf að vera hér, vill vera hér og óttast ekkert meira en að verða sent úr landi; vill taka á sig ýmsar píningar hér á Íslandi frekar en að vera sent til baka og búa við sömu píningar eða verri í sínu heimalandi, hvort sem það eru bara ómannúðlegri starfsskilyrði eða eitthvað annað sem viðkomandi óttast eða hvað.

það er ekki alvarlegt að einhver noti vímuefni sem er ólöglegt eitt og sér, það er ekki alvarlegt brot gegn öðrum, það getur orðið alvarleg vandamál fyrir einstaklinginn og aðra en eitt og sér er það ekki alvarlegt, þegar við setjum hins vegar upp kerfið okkar þannig

við ættum að einsetja okkur að þeir sem eru hér, hvort sem það eru einstaklingar sem eru ráðnir til starfa hjá þeim fyrirtækjum sem hér starfa

Í samfélagi sem er frjálsara er erfiðara að beita ríkinu til þess að kúga fólk. Því meira sem ríkið tekur utan um ólíkar tegundir af fólki sem gerir ólíka hluti, jafnvel ekkert endilega voðalega æskilega hluti, því meira sem ríkið er umburðarlynt gagnvart því,

Á meðan við erum grimm eða skilningslaus gagnvart slíku, almennt, ég er bara að taka tvö dæmi, en almennt, þá er auðveldara fyrir fólk sem er með annað fólk í vinnu að breyta þeim aðstæðum í kúgunaraðstæður.

já, ég skil en ég held við verðum að horfa til þess að fólk fari eftir reglunum eins og þær eru. En það að reglusetningin verði frjálsari, eins og hv. þm. Helgi Hrafn Gunnarsson kemur inn á,

Ég held að við breytum því viðmiði samfélagssáttmálans ekki bara með því að halda ræður, þótt ágætar séu, um aukið frjálslyndi. Við verðum þá að gera það með því að leggja fram breytingartillögur gagnvart hinum ýmsu lagagreinum sem þingmenn Pírata eru

og þakka mjög upplýsandi og gagnlega greinargerð sem því fylgir. Þetta mál er mjög í anda okkar Miðflokksmanna og fellur að stefnu okkar. Við höfum verið óþreytandi við að hvetja til þess að brugðist sé við endurteknum ábendingum greiningardeildar ríkislögreglustjóra, ekki síst í skýrslu frá 2017 og 2019, um uppgang skipulagðrar glæpastarfsemi og þá hættu sem af henni stafar fyrir íslenska þjóð. Við höfum hvatt til þess að fjölgað verði í lögreglu, henni verði tryggður nauðsynlegur búnaður og tæki og heimildir til starfa. Við búum svo vel í Miðflokknum að við eigum innan okkar raða í þingflokknum sérfræðinga í lögreglumálum og landamæraeftirliti. En við munum auðvitað halda áfram að tala fyrir þessum málum. málum. Frumvarpið felur í sér tillögur um breytingar á 227. gr. a almennra hegningarlaga, um mansal, til samræmis við lagaþróun annars staðar á Norðurlöndunum,

ríkislögreglustjóra á skipulagðri brotastarfsemi. Þar er rakið að greiningardeildin, sem tók til starfa 2007, hafi fylgst með þróun skipulagðrar glæpastarfsemi frá 2008 og gefið út skýrslu næstum því árlega þar sem mat er lagt á hættuna af skipulagðri brotastarfsemi hérlendis. Í skýrslu frá 2015 er í fyrsta sinn fjallað um vinnumansal sem sérstakan flokk mansalsmála. Rakið er að í eldri skýrslum er lítið sem ekkert minnst á vinnumansal heldur er fyrst og fremst fjallað um skipulegt vændi í tengslum við mansal. Í nýjustu áhættumatsskýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra, sem dagsett er í maí 2019, kemur fram að margt bendi til þess að skipulagt vændi hafi aukist hér á landi og að hluti þess tengist erlendum skipulögðum brotahópum. Þá séu vísbendingar um, segir greiningardeild ríkislögreglustjóra, að Ísland sé áfangastaður fyrir mansal og þá einkum vinnumansal innan byggingariðnaðar, veitingareksturs og ferðaþjónustu. Einnig séu vísbendingar um að erlendir ríkisborgarar hafi verið fluttir til landsins með skipulögðum hætti til að sæta mansali og misneytingu. Segir í skýrslunni að stóraukin umsvif og vöxtur í byggingariðnaði og ferðaþjónustu hafi í för með sér ólöglegan innflutning á verkafólki og dæmi séu um að einstaklingar þræli myrkranna á milli við slæm kjör. Segir áfram, og er sömuleiðis vitnað til þessa í greinargerð með frumvarpinu, að lögreglan meti það svo að mansal innan þessara greina atvinnulífsins hafi vaxið hratt á undanförnum árum. Þá er dregið fram í skýrslunni að mikil fjölgun hælisleitenda auki hættuna á mansali. Ég ítreka, herra forseti, að dregið er fram í skýrslunni að mikil fjölgun hælisleitenda auki hættuna á mansali þar sem bág félagsleg staða þeirra geri þá útsetta, eins og það er orðað, fyrir misneytingu og kúgun. Í greinargerðinni með frumvarpinu segir að þegar skýrslur greiningardeildar ríkislögreglustjóra séu skoðaðar heildstætt yfir tímabilið 2008–2019 megi sjá að fram til ársins 2015 var einkum horft til mansals í tengslum við vændi og kynlífsþjónustu en frá og með árinu 2015 hafi orðið sú breyting á að farið var að horfa til fleiri birtingarmynda mansals

fjögur ár eru liðin frá þeirri síðustu um þetta efni. En þar segir að reynsla erlendis frá sýni að fátítt sé að fórnarlömb leiti til lögreglu. Þar er sömuleiðis rakið að tölulegar upplýsingar hafi takmarkað upplýsingagildi fyrir mögulegt umfang mansals í landinu, segir að mat íslensku lögreglunnar byggist því að mestu á upplýsingum og vísbendingum en ekki fjölda sakamála.

„Ólöglegir fólksflutningar og smygl á fólki eru liður í umsvifum skipulagðra glæpasamtaka. Glæpahópar sem starfa yfir landamæri og hafa komið sér fyrir í mörgum ríkjum Evrópu eru umsvifamiklir á þessu sviði. sviði. Upplýsingar lögreglu benda til þess að erlendir ríkisborgarar hafi verið fluttir til Íslands með skipulögðum hætti til að sæta mansali og misneytingu.

í almennum hegningarlögum er lúta að refsinæmi mansals í þeim tilgangi að bæta enn frekar vernd þolenda og auðvelda málsókn á hendur þeim sem ábyrgir eru fyrir brotunum. Þetta eru tvö sjálfstæð og mikilvæg markmið sem hér eru uppi; að bæta vernd þolenda og auðvelda málsókn á hendur brotamönnum. Segir í greinargerð að við breytingarnar hafi sérstaklega verið tekið mið af þróun löggjafar annars staðar á Norðurlöndum,

og tilgreindum samþykktum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Herra forseti. Í kafla um mat á áhrifum í greinargerðinni segir, og er mjög upplýsandi, að meginefni frumvarpsins lúti að því að treysta enn frekar vernd þolenda mansals, ekki síst kvenna og barna sem á heimsvísu eru seld í vændi eða misnotuð kynferðislega með öðrum hætti. Þá hafa efnahagsþrengingar, stríðsátök og pólitískur óstöðugleiki í heiminum ýtt undir flutning fólks í leit að betri lífskjörum. Segir áfram að það hafi leitt til þess að þörf sé á að treysta enn frekar vernd hælisleitenda, flóttafólks, farandverkafólks og erlends vinnuafls til að berjast gegn nauðungarvinnu og nauðungarþjónustu, þrælkun eða ánauð. Frumvarpið er til þess fallið að styrkja enn frekar vernd mansalsþolenda og spyrna gegn því að fólk sé svipt þeim grundvallarmannréttindum að ráða yfir lífi sínu og líkama. Herra forseti. Í greinargerðinni er fjallað um eðli mansals og inntak merkingar þess hugtaks. Það segir í greinargerðinni, í kafla um einstakar greinar frumvarpsins, með leyfi forseta: „Mansal er gróft mannréttindabrot sem felst í að brjóta gegn friðhelgi einstaklings. Brotastarfsemin beinist gegn frjálsræði brotaþola og helgustu persónuréttindum í þeim tilgangi að hagnýta líkama viðkomandi, vinnukrafta eða þekkingu í annars Þær breytingar sem eru lagðar til með frumvarpinu eru ítarlega skýrðar í í greinargerð. Segir þar, með leyfi forseta: „Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar á tilgangi mansals. Mismunandi tilgangur mansals hefur það sameiginlega markmið að gerandi annaðhvort hagnýtir sér brotaþola í fjárhagslegum tilgangi eða hagnýtir sér hann persónulega á einhvern hátt. Bætt er við hagnýtingartegundum í samræmi við þekktar birtingarmyndir mansals,

stunda búðarhnupl, vasaþjófnað, innbrot, framleiða eða selja falsaðan varning eða þeir hagnýttir sem burðardýr fíkniefna eða til að flytja peninga á milli landa

þannig að viðkomandi er háður brotamanni með húsnæði. Vinnumansal nær yfir nauðungarvinnu, þrælkun, þrældóm eða aðra misnotkun á vinnuafli gr. a. Þá er „vændi“ tilgreint sérstaklega í samræmi við framsetningu á kynferðislegum tilgangi mansals í mansalsákvæðum dönsku og norsku hegningarlaganna.“ Herra forseti. Ég hef núna verið að fjalla um þá breytingu sem er lögð til og lýtur að tilgangi mansals

„eða með því að notfæra sér bága stöðu, fákunnáttu eða varnarleysi viðkomandi eða með því að hagnýta sér yfirburðastöðu sína

ættu yfirvöld að eiga auðveldara með að berjast gegn vinnumansali, en þetta eru aðstæður sem gjarnan einkenna mansalsbrot gegn hælisleitendum, flóttafólki, farandverkafólki og erlendum ríkisborgurum. Þá getur yfirburðastaða t.d. falist í því að þolandi mansals er fjárhagslega háður þeim sem brýtur á

þar sem segir að mikil fjölgun hælisleitenda auki hættuna á mansali, að þá óneitanlega skýtur skökku við að sama ríkisstjórn skuli vera hér með frumvarp

um að Ísland eigi að verða enn þá ákjósanlegri áfangastaður fyrir hælisleitendur en nú er. Nú stendur þannig á að

og reyndar mjög svo. En í ljósi þess að minn tími er u.þ.b. á enda þá ítreka ég ánægju mína með frumvarpið,

um ofboðslega offjölgun á Íslandi sökum hælisleitenda, vegna þess að við séum að samþykkja svo margar hælisleitendaumsóknir, er ekki á rökum reist. Ég verð að nefna þetta hérna vegna þess að hv. þingmaður fór út í þetta atriði alveg í blálok ræðu sinnar. Það er náttúrlega ekki það sem við vorum að tala um hér. Eflaust munum við fá fleiri tækifæri til að ræða hælisleitendamál

Miðflokksins, Bergþór Ólason, nefndi áðan í andsvari sínu við sömu spurningu að auðvitað eiga sömu reglur að gilda fyrir okkur öll. Ég er alveg sammála því. Auðvitað eiga landslög að gilda og ég er alveg sammála því.

í þeim aðstæðum að vera kúgað vegna einhvers sem það hefur gert, eins og t.d. það að leita hælis einhvers staðar og kannski að vinna án þess að hafa til þess leyfi, sem er, meðan ég man, staða sem hælisleitendur lenda í, ef það var ekki á hreinu.

auðvitað bara hans orð og hans útlegging að við séum að fjalla hérna um einhverja offjölgun og einhverja fæðingartíðni og eitthvað svoleiðis. Það er náttúrlega ekki málið. Málið er um það að heimurinn, veröldin, er skekinn vegna flóttamannastraums. Það eru tugmilljónir manna á flótta og það viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir eins og aðrir er: Með hvaða hætti eigum við að bregðast við þessu heimsvandamáli? Hvernig getum við lagt okkar af mörkum til þess að lina þjáningar og rétta fram hjálparhönd gagnvart fólki sem er á flótta og er flóttamenn? Það er spurning. Við höfum, rétt eins og aðrir, ekki nema takmarkaðar aðstæður til þess að beita okkur í málinu. Eitt er t.d. það að við höfum ekki nema takmarkað fé. Það er þess vegna okkar skylda og ábyrgð að marka stefnu sem er þannig að það fé og þær aðstæður sem við höfum yfir að ráða nýtist sem best, gagnist sem flestu fólki og dugi þannig að við getum borið höfuðið hátt í heiminum og sagt: Við lögðum okkar af mörkum. Og við höfum lagt okkar af mörkum. Það viljum við Miðflokksmenn gera.

sem þau lýsa núna sem mistökum og hverfa frá. Við viljum ósköp einfaldlega, herra forseti og hv. þingmaður, læra af þeirra reynslu og meta með sjálfstæðum hætti þá stefnubreytingu sem þar er orðin. Það eru engin rök fyrir málstað að einhver annar sé sammála manni. Það hafa alveg verið haldnar ræður um að þessi eða hinn hópurinn sé hvergi velkominn í heiminum og þess vegna sé sá hópur óvelkominn hér líka. Þær ræður hafa ekki verið

Allt of mikið fé, við erum báðir sammála um það. En hv. þingmaður gerir meira úr vandanum en tilefni er til. Þó er það auðvitað alveg rétt að við höfum takmarkað fé en við getum alveg tekið við fleirum. Við þurfum ekki að taka við öllum,

þeirrar ríkisstjórnar að leitast við að hjálpa fólki á heimaslóð eða sem næst heimaslóð. Um þetta eru skrifaðar greinar og fluttar ræður af þeirra hálfu.

Ég ætla bara að segja í allri vinsemd við hv. þingmann að hann getur ekki látið eins og hann sjái ekki eða taki ekki eftir þeirri stefnubreytingu sem orðin er á Norðurlöndunum. Hún er í Danmörku, hún er í Noregi

Virðulegi forseti. Við ræðum hér afskaplega gott og jákvætt mál sem ég hygg nú ekki að stök sála á Alþingi sé á móti enda afskaplega vel unnið og

Ástæðuna má kannski helst finna í nefndarálitinu sem kom frá meiri hlutanum. Svo það sé áréttað þá þýðir það að vera ekki á nefndaráliti meiri hlutans ekki andstöðu við mál. Reyndar gætu verið ótal nefndarálit sem öll lýstu yfir stuðningi við málið

en hef punkta og hef lesið eitthvað um þetta og grennslast fyrir um efni nefndarálitsins. Það vekur athygli mína að í nefndarálitinu er ekki brugðist við tillögum sem að mínu mati hefði mátt skoða betur. Sem dæmi er sagt í nefndarálitinu að bent hafi verið á að mikilvægt sé að möguleg fórnarlömb mansals séu ekki sett í varðhald við komu til landsins. Nefndin bregst ekki við þessari ábendingu en vísar annars vegar í þingsályktun nr. 35 frá 149. þingi og hins vegar frumvarp sem er nú til meðferðar í nefnd og er 718. mál á yfirstandandi löggjafarþingi og bendir síðast en ekki síst á að eftirfylgni þurfi eftir að þetta mál er samþykkt til að fylgjast með stöðu mála og bregðast við þeim lærdómi sem kemur til við reynslu af nýjum lögum. Vandi minn er sá að ég sé ekki í fljótu bragði, hafandi aðeins flett í téðri þingsályktun og frumvarpi, hvernig nákvæmlega þau eiga að koma til móts við þetta.

Þar er sama sagan, það er vísað í þessi tvö ágætu skjöl en ég finn ekkert í þeim sem tekur á vandanum. Þarna fæ ég strax þá tilfinningu af nefndarálitinu að það hafi verið meiri áhersla á að klára málið, málstaður sem er ekki vondur, vondur, en að taka svolítið myndarlega á þessu atriði strax ef unað væri við. Mér skilst að málið fari til nefndar milli umræðna. Það er alla vega ályktunin sem ég dró af síðari ræðum sem ég hef hlýtt á í dag. Vona ég þá að þetta verði skoðað aðeins betur.

Leggur Vinnueftirlitið til að það verði skýrt í texta frumvarpsins og skilgreint betur og vísar þar meira að segja til sænsku hegningarlaganna þar sem

En þetta er annað atriði sem ég hefði viljað sjá nefndina glíma svolítið betur við og reyna að finna einhverja lausn á, því að ég tek undir þetta í grundvallaratriðum, ég hygg nú að nefndin myndi gera það líka. Rökstuðningur nefndarinnar er þannig að þegar sé verið að útvíkka

í umsögn Vinnueftirlitsins um það hvernig megi ná því markmiði og var þar vísað í hin rómuðu sænsku hegningarlög.

þessi atriði betur en sá sem hér stendur hefur áttað sig á, hingað til alla vega. Ég verð hins vegar líka, í ljósi þess að við erum að ræða þetta mál og mansal og félagsleg undirboð og þess háttar, að í greinargerð frumvarpsins, alveg neðst í skýringum við 1. gr. frumvarpsins, er aðeins fjallað um fjallað um refsiábyrgð þolenda mansalsbrota. Það er áhugaverður kafli. Ég ætla að byrja á því að rifja upp vægast sagt ógeðfellda sögu sem ég fjallaði um hér í ræðu á þarsíðasta kjörtímabili, 28. janúar 2014. Þá hafði komið fram í fréttum að spænsk kona, 21 árs gömul á þeim tíma, hefði verið dæmd

Í dómnum sem hún fékk segir orðrétt, með leyfi forseta: „Játning ákærðu er í samræmi við önnur gögn málsins og framburður hennar um að hún hafi verið neydd til ferðarinnar er trúverðugur. Verður ákærða sakfelld fyrir þá háttsemi sem lýst er í ákæru en brot hennar er í ákæru rétt fært til refsiákvæða. Ákærða hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar.“ Virðulegi

frumvarpinu og seinni hluta þess. Þar er aðeins farið yfir þetta. Hvað gerist þegar fórnarlamb mansals tekur þátt í refsiverðum verknaði eins og þeim sem ég lýsti hér, sem var fíkniefnasmygl? Refsum við þá fórnarlambi mansalsins? Nú hygg ég að öllum þyki það fráleitt og ég hygg reyndar að lögmönnunum og lögreglunni sem tók þátt í þessu á sínum tíma hafi þótt það fráleitt. Þau eru auðvitað bundin af lagabókstafnum eins og hann er. Skýringarnar sem ég finn í frumvarpinu fyrir því hvers vegna þolendur mansals sæti ekki refsiábyrgð þykir mér nefnilega ekki standast miðað við þessa tímalínu.

en í því frumvarpi, greinargerðinni nánar tiltekið, er talað um 26. gr. samnings þar sem kveðið er á um undanþágu frá refsingu. Samkvæmt henni skuli fórnarlömbum ekki refsað fyrir aðild sína að ólöglegri starfsemi enda hafi þau verið þvinguð til hennar.

þau ákvæði voru komin fyrir þennan tíma og voru í gildi árið 2013. Árið 2018, 21. febrúar, birtist frétt á Vísi

taka á móti burðardýrum hér þyki þetta vandmeðfarið en auðvitað sé það ákæruvaldsins að ákveða hvað sé ákært fyrir og dómstóla að dæma.

sem í frumvarpinu er talin vega upp á móti þessu, og mér þykir mikilvægt að komið sé til móts við þetta og þetta fengið á hreint. Aftur ætla ég að gefa mér þann fyrirvara að málinu sé ekki lokið á Alþingi og að hugsanlega sé hægt að bæta úr þessu. En þó vil ég líka benda á að það er í sjálfu sér ekki endilega sama málið. Þetta mál má alveg fara óbreytt í gegn án þess að við tökum á þessu. En þetta eru skyld atriði. Þetta frumvarp fjallar einungis um refsiábyrgð gerenda í mansalsmálum en eins og er svo oft þegar við erum að takast á við vandamál í samfélaginu þá fókuserum við rosalega mikið á gerendur en gleymum brotaþolum og gleymum fórnarlömbum. Það er mjög algengt í umræðu um hluti sem eiga að vera refsiverðir eða eru taldir eiga að vera refsiverðir,

raunverulegum sem og meintum, sem fólk vill bregðast við með refsilöggjöf. Þá setjum við oft svo mikla áherslu á gerandann og mögulega réttmætt hatur okkar á gerandanum að við gleymum fórnarlömbum fyrirbæranna sem við erum að reyna að slást við. vona vitaskuld að úr þessu verði bætt.

hvernig ég tel mikilvægt að við búum til samfélag sem er sem frjálsast. Ég veit eins og við vitum öll og þarf ekki að tíunda fyrir öllum sem aðhyllast frelsi í milljónasta skiptið að frelsi eins nær einungis að

Andstyggð okkar á mansali er nefnilega vegna þess að við höfum vonandi andstyggð á því að fólk reyni að stjórna hvert öðru með ólögmætum og óréttmætum hætti. Það er jú það sem mansal snýst um.

En þegar við reynum að kljást við vandamál eins og kynlífsiðnað eða neikvæðar afleiðingar hans, vímuefnamisnotkun eða neikvæðar afleiðingar hennar, þá hættir okkur til að finna réttlætingu fyrir því að gera samfélag okkar á einhvern hátt ófrjálsara. Tengingin þar við þetta mál og mansal almennt er að í hvert sinn sem við gerum fólk ófrjálsara gagnvart yfirvöldum búum við til kjöraðstæður fyrir kúgunarvald einstaklinga á milli. Því frjálsara sem samfélagið er gagnvart yfirvöldum því erfiðara er að nota yfirvöld sem kúgunartæki gagnvart öðrum. Það á vitaskuld líka við þegar kemur að mansalsmálum og félagslegum undirboðum. Alltaf þegar hægt er að hóta öðrum einstaklingi því að leita til lögreglunnar yfir einhverju sem annars myndi aldrei komast upp

Þess vegna tel ég það vera sjálfstætt jákvætt markmið að hafa samfélagið sem frjálsast. Við þurfum að rökræða á hvaða sviðum og upp að hvaða marki það er sjálfsagt. Það er bara hlutverk okkar og við verðum að gera það og baráttan fyrir frelsi er aldrei búin, henni er aldrei lokið. En við eigum að hallast í frelsisáttina. Við eigum að gera fólki sem er fast í einhvers konar kúgunarsambandi, hvort sem það er við yfirmann eða þrælapískara eða

Þetta er nefnilega allt samtengt. Þótt fólk hafi alla tíð, frá því sennilega áður en við urðum dýrategundin sem við erum, reynt að kúga hvert annað og neyða til verka sem það vill ekki vinna og getur jafnvel ekki þá erum við því skyni gædd að við getum búið til reglur fyrir samfélagið okkar. Þær geta verið góðar og þær geta verið vondar. Við setjum stundum vond lög sem stuðla að kúgun,

og þar er vísað til Evrópuráðssamnings um aðgerðir gegn mansali. Í 26. gr. þess samnings er kveðið á um undanþágu frá refsingu þannig að samkvæmt henni

ef brot hefur valdið sakborningi sjálfum óvenjulega miklum þjáningum eða aðrar sérstakar ástæður mæla með því að fallið sé frá saksókn, enda verði að telja að almannahagsmunir krefjist ekki málshöfðunar, eins og þar stendur, greinargerðinni lýkur á þessum orðum. Þannig er að finna ákvæði bæði í sakamálalögum og almennum hegningarlögum er kveða á um aðstæður þolenda í þessari stöðu og vegna ummæla hv. þingmanns vil ég spyrja hann hvort hann telji að ekki sé nóg að gert í þessu efni, að taka með réttmætum hætti á refsiábyrgð þolenda mansalsbrota.

það er rétt, niðurlag greinargerðarinnar huggar mann svolítið ef maður hefur áhyggjur af þessu. Það lítur út eins og þessu sé vel fyrir komið í 74. gr. almennra hegningarlaga og 146. gr. laga um meðferð sakamála. Vandi minn er sá að þau lög voru til staðar 2013 þegar mansalsmálið átti sér stað sem ég fjallaði um áðan. Lögreglan á Suðurnesjum taldi þetta enn þá vera vandamál árið 2018 svo að það lítur þannig út að í það minnsta lögreglan á Suðurnesjum

sem þurfi að bregðast við með einhverjum hætti og, aftur, ekkert endilega með breytingum á þessu frumvarpi. Mér finnst þetta mikilvægt vegna þess að þegar kemur að því að útrýma einhverju slæmu í samfélaginu þá er það svo oft að við gleymum að líta til fórnarlambanna og brotaþola og hverjar afleiðingarnar af lögunum okkar eru raunverulega fyrir þá aðila. Við festumst svolítið í því að refsa vonda kallinum en gleymum því að huga að hagsmunum og réttindum þeirra sem verða fyrir brotunum.

fyrir skemmstu í þessari umræðu, að þetta sé rökvilla vegna þess að það að einhver hafi einhverja skoðun sé einhvern veginn ekki röksemd fyrir því að sú skoðun sé rétt. Það að vísa til reynslu annarra og leggja sjálfstætt mat á stefnumörkun, til að mynda ríkisstjórna í nágrannaríkjum,

það er ekki alveg það sama að taka fyrir eitthvert vandamál sem allir eru sammála um og síðan einhverja lausn sem allir eru sammála um og heimfæra það á einhver vandamál sem við eigum við að stríða hér. Málflutningurinn sem ég heyri er: Það var eitthvert vandamál þarna úti

Það eru eðlileg viðbrögð af hálfu þessara einstaklinga sem eru í einhverjum tilfellum ginntir í mansal, hvort sem það er í byggingarvinnu eða vændi eða hverju sem það er,

fólk kemur úr ólíkum menningarheimum þar sem yfirvöld eru með misjöfnum hætti. Sums staðar er spilling allsráðandi í samfélaginu og sums staðar er hún lítil og auðvitað er birtingarmynd hennar mjög fjölbreytt. Það er einn hængur

og hins vegar mögulega yfirvöld. Þegar við hugum ekki vel að lagasetningu í kringum það að brotaþoli mansals beri ekki refsiábyrgð þrátt fyrir að taka þátt í athæfi sem varðar við hegningarlög,

sendi þau skilaboð að það sé erfitt að kúga fólk með hótunum um að siga yfirvöldum á fólk. Ef vinnumaðurinn minn neytir kannabisefna og ég kemst að því einn daginn þá er betra að viðkomandi óttist ekki

það eru hins vegar systkini okkar sem koma úr kúgunaraðstæðum, sem tala skringilega að okkar mati, þekkja kannski ekki sömu hluti og við, eru með annan reynsluheim og annars konar framkomu og aðrar venjur og aðra siði. Mér finnst ofboðslega mikilvægt, einmitt í samfélagslegum skilningi, að við sýnum því umburðarlyndi vegna þess að eina leiðin til að frelsa fólk úr slíkri áþján er að bjóða það velkomið í eitthvað betra.

uppljóstra um fleiri mansalsmál, koma í veg fyrir að fleiri glæpamenn komist upp með að smygla fólki með einhverjum hætti til landsins eða koma því í ánauð hér á landi, með því að styrkja löggæsluna og það varnarumhverfi sem við höfum?

Mögulega er hægt að deila um það hvernig við myndum vilja bregðast við því. Sjálfur hef ég tekið undir með fyrrnefndum hv. þingmanni þegar kemur að því að efla lögregluna hvað varðar til að mynda fjármagn og þjálfun og laun og þess háttar og að veita henni verkfallsrétt,

hóp. Að hafa lögregluna, og þar á meðal landamæragæsluna, nógu vel fjármagnaða, nógu vel launaða og nógu vel búna og menntaða þannig að hún geti tekist á við vandamálið er ákveðið lykilatriði til þess að löggjöfin geti yfir höfuð virkað. Síðan munum við auðvitað deila um það hversu frjálslyndar reglurnar eiga að vera. Mér er nú almennt ekki ljúft að vitna í Davíð Oddsson en ég verð að segja það með honum að reglurnar eiga að gilda en leikurinn á að vera frjáls. Þannig lít ég á það. Við eigum að hafa sem minnsta þörf fyrir löggæsluna og fyrir þessar stofnanir og þá hluti sem við notum, eins og fangelsi og landamæragæslu og þá tegund af valdbeitingu. Við þurfum að hafa þetta, þetta þarf að virka, og þetta þarf að vera vel fjármagnað, en við eigum að beita því sem minnst eftir eftir því sem við mögulega getum, þó þannig að við náum tilsettum markmiðum. Það er ekki endilega einfalt. En svo ég svari þessu einfaldlega þá styð ég það heils hugar að lögreglan og landamæragæsla sé efld nógu vel til að hún geti sinnt því hlutverki sem henni er gefið.

Þetta er nefnilega mjög góð hugsun. Við eigum að hafa skýrar reglur og góðar reglur og við eigum að hafa þær þannig að það sé augljóst hvað má innan þessara reglna þannig að leikurinn geti verið frjáls. Ég er samt

þessir aðilar okkar hafi mögulega víðtækari heimildir. Ég get ekki útskýrt nákvæmlega hvað þarf til, ég tek það skýrt fram, en að lögreglan og þeir aðilar sem vinna að þessum málum hafi heimildir, hvort sem það

draga um of úr þessum frjálslyndu lýðræðisgildum að mínu mati. Og þess vegna er ég á móti því. Ég skil alveg ákallið eftir þeim. En það er alltaf til staðar og verður alltaf til staðar og alltaf — alltaf þegar yfirvöld vilja ganga of langt, sem ég er ekki að segja að þessi yfirvöld vilji gera, en alltaf þegar þau vilja gera það, hvort sem það er í Hvíta-Rússlandi eða Póllandi eða Ungverjalandi eða í Bandaríkjunum eða hvar sem er, þá er það vegna öryggis almennings.

Þetta er málefni sem margar alþjóðastofnanir hafa látið til sín taka, eins og við þekkjum, og mikið er fjallað um en illa gengur að uppræta.

Á þessum tíma var verið að vara við því að lönd gerðust sérstaklega talsmenn þess að taka við slíkum einstaklingum, þ.e. að búa ekki til hvata til að senda börn af stað og þá um leið hvata fyrir glæpamenn til að fylgjast með og reyna að komast í tæri við umrædda einstaklinga.

að rannsaka, heimildir til að koma í veg fyrir, ef mögulegt er, að slík brot eigi sér stað eða þá að grípa inn í fyrr ef ekki er hægt að kom í veg fyrir brotið. Mögulega þarf fjármuni

Við þurfum að hafa hlutverk okkar skýrt í því öllu. Það þarf að senda skýr skilaboð frá Íslandi varðandi allt sem viðkemur skipulagðri glæpastarfsemi.

eða stofnanir, sendiráð þess vegna, eða alþjóðastofnanir, við þurfum að vera öflug þar, koma þar sterkar inn til að geta fengið kunnáttu og þekkingu og tekið þátt í að koma í veg fyrir þessa starfsemi og miðla því þá heim að sama skapi.